Sada idemo poštovane zastupnice i zastupnici na početku današnjeg dana prihvatili smo prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu da o slijedećim točkama provedemo objedinjenu raspravu, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, drugo čitanje, P.Z. br. 590. Konačni, molim vas, možemo se stišati, malo sjest na svoja mjesta, kog ne zanima nek otiđe, očito prethodna točka mnogima nije bila zanimljiva, molim vas, ajmo malo mira, drugo: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima, drugo čitanje, P.Z. br. 591. i treće - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 592.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

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Ivica Poljičak. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici. Evo doista samo u nekoliko crta, samo ću reći što sam i zadnji put rekao uz dvije sitne male izmjene u odnosu na prvo čitanje. Dakle, ovim nacrtima prijedloga zakona se uređuje imenovanje odnosno razrješenje ravnatelja odnosno dijela članova upravnog vijeća, arhiva muzeja i knjižnica kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na način da ih se imenuje odnosno razrješava izvršno tijelo osnivača. Ovdje želim samo naglasiti što se zadnji put možda je stvorilo nedoumicu kod dijela i šire javnosti, ovo se ne odnosi na nadležne državne arhive kojima je osnivač Vlada odnosno RH nego se zapravo odnosi na, a njih skoro pa i nema, arhive kojima su osnivači jedinice lokalne odnosno područne samouprave. Drugi dio se odnosio na uređenje digitalizacije arhivskog gradiva, muzejske građe i dokumentacije te knjižnične građe. treći dio se odnosio na usklađenje sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojim se propisuju novi termini vezani uz vrste studija čime će se otkloniti trenutna neusklađenost. Htio bi kazati ove dvije izmjene u odnosu na prvo čitanje, to prva se odnosi na Zakon o muzejima, a to je zapravo propisana procedura za osnivanje muzeja od strane privatnog vlasnika jer imamo više takvih situacija trenutno, a da zapravo ne raspolažu s muzejskom građom ili je struka odnosno Muzejsko vijeće procijenilo da ta muzejska građa nije dovoljna da bi se mogao s tim u vezi osnovati muzej te u tom smislu ministarstvo dorađuje čl. 4. nacrta zakona da bi se ta vrsta muzejske građe da bi se za nju trebao utvrditi status kulturnog dobra, da na taj način ili da ispunjava kriterije za utvrđivanje statusa kulturnog dobra sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara. Navedenom odredbom izjednačit će se i uvjeti za postupanje kod osnivanja javnih i privatnih muzeja, a imajući u vidu da muzejski predmeti i muzejska zbirka upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja stječu status kulturnog dobra, a interventna knjiga javnog muzeja sastavni je dio registra kulturnih dobara RH. I još jedna mala dorada čl. 3. Nacrta Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, to se odnosi na pristup samom arhivskom gradivu o kojem odlučuje Državni arhiv. Naime, po postojećem zakonu kad tražite arhivsko gradivo treba se izdati rješenje s tim u vezi, a onda se impliciralo ako se briše taj institut odnosno ta zakonska odredba da ne bi trebalo biti ispisano i rješenje u slučaju odbijanja. Zbog čeg smo se bili odredili za to? Da bi jednostavno bila dostupnost gradiva u tom smislu protočnija, učinkovitija i kad je svako gradivo dostupno smatramo da nema potrebe da nadležni ravnatelj treba potpisivat s tim u vezi rješenje. Međutim, da bi se izbjegla bilo koja nedoumica sa ovim dorađenim člankom idemo za tim da u slučaju odbijanja ili odbacivanja zahtjeva korisnika za korištenjem arhivskog gradiva u tom slučaju ravnatelj je dužan napisati rješenje što implicira da bi se na taj način i započeo upravni postupak i s tim u vezi bi korisnik mogao dalje postupati. Dakle, distinkcija je sada jasna, kad se daje arhivsko gradivo u sklopu redovito funkcioniranja rada arhiva korisniku nema rješenja jer smatramo da ga stvarno nema potrebe u tom slučaju izdati, ali u slučaju kad bi korisnik zatražio i u tom bio odbijen ili odbačen, tada bi ravnatelj, nadležni ravnatelj trebao napisati rješenje i stranka bi se odnosno mogla sukladno upravnom postupku dalje postupati. Evo to su samo male dorade u odnosu na prvo čitanje i na nacrt zakona koji je bio pred vama, drugih izmjena u odnosu na ono što je već rečeno nije bilo. Hvala vam lijepa. Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani državni tajniče, ja ću se referirati na upravo zadnji dio vašeg uvodnog izlaganja u kom ste govorili o izmjenama još doradama Konačnog prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima gdje ste spomenuli, a ja ću ponovo naglasiti čl. 3. koji je dorađen na način da se propisuje da se javno arhivsko gradivo u državnim arhivima i naravno jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave koristi na temelju zahtijeva za pristup gradiva. O tome onda dalje odlučuje Državni arhiv odnosno arhiv jedinice lokalne i područne samouprave. E sad, u slučaju odbijanja ili odbacivanja zahtjeva donosi se rješenje ako sam to dobro razumjela i protiv rješenja se može izjaviti žalba i pokreće se upravni postupak. Žalba se izjavljuje povjereniku za informiranje. Pa vas molim da još jednom to iskomentirate da to bude potpuno jasno. Hvala lijepo. Hvala cijenjena zastupnica. Arhivi u svom svakodnevnom funkcioniraju imaju brojne zahtjeve korisnika po različitim vrstama gradiva. Po sadašnjem zakonu za svaki zahtjev pristupu gradivu nadležni ravnatelj bi trebao odnosno piše s tim u vezi rješenje. Smatrali smo da nema potrebe da kad je a priori rješenje pozitivno, dakle kad zaposlenici u arhivu na prethodni zahtjev korisnika mogu izdati arhivsku gradivo da nema potrebe za pisanjem rješenja i da na taj način jednostavno, ne samo da stvar ubrzavamo nego se rješavamo svake dodatne papirologije. Međutim, to je važno naglasiti ukoliko bi došlo do odbijanja mora se napisati rješenje i stranka na taj način ima svoja prava da može

nastavljajući se na raspravu iz prvog čitanja. Ovo je još jedan dokaz kako Ministarstvo kulture i medija uvažava primjedbe između dva čitanja i uistinu treba odati priznanje za unesene izmjene i to od ljudi koji su neovisno o svojoj političkoj orijentaciji dali kvalitetne primjere kojima se poboljšava ovaj zakon, a osobito primjere ovaj Zakon o muzejima koji dodatno definira ko sve može biti osnivač i kakav je karakter muzeja odnosno da muzeji ne mogu biti baš svako tko otvori nekakav mali, prigodni zabavni kutak i nazvat ga muzejom. Dakle, potpuno je jasno da muzej mora imati svoju građu koja je zaštićeno kulturno dobro i na tome vam čestitam, a ostale stvari ću vam kazat kasnije u svojoj raspravi. Hvala vam lijepa. Poštovani zastupniče hvala vam na ovoj primjedbi. Ovaj izmjena je bila doista nužna jer sve više imamo raznih poduzetničkih poticaja koji bi svoje ideje za koje držimo ne samo da su legitimne nego vjerojatno i kvalitetne htjeli podvesti pod muzejsku djelatnost, a smatramo da je to moguće jedino ukoliko bi postojala muzejska građa i da bi ta muzejska građa mogla dobiti status kulturnog dobra. To naravno njima ne prijeći da oni mogu i dalje imati svoje poduzetničke inicijative i s tim u vezi djelovati, ali ne sukladno Zakonu o muzejima, ne mogu se kao takvi registrirati niti koristiti programska sredstva koja su namijenjena muzejima. Hvala. imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Evo meni je drago da je zastupnik Krstulović Opara pohvalio izmjene ovih zakona od prvog do drugo čitanja, pa ću i ja sad dati jednu pohvalu. Evo baš super što taman uoči raspuštanja ovog saziva sabora mi pred sam kraj raspravljamo o tome tko će imenovati ravnatelje muzeja, knjižnica i arhiva. Doista nema važnijeg političkog pitanja u ovom trenutku. sad sarkazam na stranu, ostajem kod svih onih primjedbi koje smo iznijeli u prvom čitanju, a to je da smatramo da je ovdje zapravo politika samo htjela dati odriješite ruke lokalnoj vlasti da postavlja svoje ljude po starom dobrom hrvatskom običaju, a to su politički podobni tamo gdje eto nešto politika želi na krivi način napraviti. To nije put kojim bi Hrvatska trebala koračati, ali srećom izbori su na vidiku pa se ja nadam da će za HDZ biti zadnji u kojima će imati priliku sastavljati vladu i ovako krojiti zakone. Hvala.

kod gradonačelnika koji su primjerice vaši koalicijski partneri koji se iskreno rečeno kilave već godinama oko izbora čelnih osoba u mome gradu i time upropaštava taj sistem jer trguje preko gradskog vijeća. Ovo je najbolji mogući način da gradonačelnik bira svoje

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, dragi kolegice i kolege, pa evo i Daruvar je u nedavnom razdoblju oformio znači i Zavičajni muzej u gradu Daruvaru i vidi se i po građi po onom što on nudi i po posjeti ljudi da je to dobar korak prema naprijed. Isto tako, htio bi pohvaliti ministarstvo što se tiče i kulturnih centara, Slovačkog kulturnog centra u Našicama i Češkog kulturnog centra u Daruvaru koji pod sobom na neki način imaju i etno kuće Saveza Slovaka u Lipovljanima te Saveza Čeha u Ivanovom Selu koje se nadamo da ćemo u budućnosti isto u skladu s ovim zakonima uspjeti oformiti kao muzeje. A samo da kažem da i vezano uz ugovore, znači u programe suradnje u kulturi u Češkoj Republici u Jevišovci se isto tako gradi muzej moravskih Hrvata što je jedna dobra priča i međunarodna i utjecaj i na taj dio. Hvala lijepa. **Poljičak, Ivica** Nemam nešto dodatno posebno ovdje komentirati, evo razumijevajući cijeli kontekst i tu je Ministarstvo kulture doista u svojoj u svojoj funkciji kao i dosad. Prema tome, imamo puno razumijevanje za svu raznolikost na području Hrvatske i puna podrška. Hvala. **Reiner, Željko Poštovani tajniče vidim da ste napravili pomak u vezi izdavanja rješenja, tako da ona rješenja koja su pozitivna nema potrebe da se izdaju, a izdavajući ova druga rješenja koja su biti zapravo, odgovor na pitanje jeste li razmišljali o jednom drugom sustavu autorizacije u digitalnom sustavu na način da se onima koji su tražili odobrenje da pristupe arhivskoj građi, da im se da autorizacija i da mogu pristupiti toj arhivskoj građi bez rješenja? Prvo pitanje, a drugo pitanje jeste li razmišljali da se ovo rješenje koje trebate izdati, izda preko sustava e-građana? Poštovani zastupniče, kad je digitalno zapravo ne treba ali mi sad na ovaj način u ovom smislu brišemo sve te odredbe koje bi se odnosile na potrebu kad je pozitivno. Ovdje se sad samo radi u slučaju kad bi bilo negativno i kroz novi arhivski, informacijski sustav to je za nas samo tehničko pitanje odnosno treba pronać tehničko rješenje da se i digitalno izda kao u slučaju odbijanja odbijenica. U tom smislu da evo. Poštovani zastupnik Bajs. rješenje koja bi trebao izdati ravnatelj, u ovom slučaju muzeja, međutim ili arhiva. Međutim, kad govorimo o drugim stvarima koje nisu usvojene i dalje vi ustrajete na tome da ravnatelja ne imenuje skupština dakle gradsko vijeće, ovisno o čemu pričamo nego da to imenuje dakle nositelj tog dijela gradonačelnik ili župan. Mislim da staro rješenje je bilo bolje, da rješenje omogućuje dakle i jednu kontrolu ukupnosti imenovanja unutar kulture i da bez obzira na izjave koje su dane, a to je da kako je to ovdje rečeno od saborskog zastupnika HDZ-a, da će onaj koji vodi nešto županiju, grad ili štogod drugo birati svoju ekipu. Ne bira on svoju ekipu, on bira najsposobnijeg čovjeka da vodi kulturno dakle tijelo, prema tome sukladno tome zbog čega ste ustrajali kod ovog dijela da ostane kako jeste, a ne prihvatili ono što je oporba rekla dok se drugdje ipak napravio jedan pomak. Poštovani državni tajnik. na istom kao što smo bili kod prvog čitanja, ne razmišljajući uopće o bilo kojoj vrsti političke pozadine jer znamo, a to se vrlo lako uvjeriti da u gradovima u Hrvatskoj imamo različitih političkih orijentacija, političkih stranaka koji upravljaju gradovima. Ovdje se radi ne samo i o ovome što cijenjeni gospodin Krstulović naveo, a to je puni legitimitet izabranog, izravnog gradonačelnika, načelnika i župana koji ima taj legitimitet kao i predstavničko tijelo, nego se radi doista o tomu da smo imali više nesporazuma. Neki su i dugogodišnji nemogućnosti da se izabere ravnatelj i morali smo na neki način donijeti odluku i uskladiti se sa Zakonom o ustanovama da se ta situacija može riješiti. Probajmo i tu pragmatičnost negdje imati na umu kao korisnu u ovim okolnostima. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, iskoristit ću ovu repliku da se nadovežem se i na raspravu iz prvog čitanja ali i ovdje danas je bilo još potegnuto pitanje toga tko zapravo bi trebao odlučivati o imenovanju ravnatelja kako muzeja, knjižnica i lokalnih arhiva. dalje tvrdim da je ispravno i ispravnije da o tome odlučuje izvršno tijelo. U zakonskim rješenjima do sada je i bilo je tako definirano s time da je bila jedna zakonska ajde reći ću možda, nedorečenost gdje je pisalo osnivač pa se onda znalo tumačit da li je to vijeće ili je to ne znam načelnik ili gradonačelnik. Mislim da je ispravnije i da puni legitimitet imaju čelnici gradova i općina da imenuju, ravnatelje kulturnih ustanova. Ne vidim zašto bi recimo predstavničko tijelo imalo veći legitimitet koje je ipak posredno, posredno izabrano u odnosu na čelnike koji su, koji su neposredno izabrani. Hvala. **Reiner, Željko Mogu se samo složit s ovim što je uvaženi zastupnik Mandarić rekao i to je zapravo na tragu ovog prijedloga koji se nalazi u nacrtu konačnog prijedloga zakona koji je ovdje na saborskim klupama. Hvala. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika SDP-a, govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica sabora Sabina Glasovac. Izvolite. vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državne, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ono što HDZ sustavno radi u RH su dvije stvari, jedna je korupcija, a drugo je udar na neovisne institucije gdje se zapravo kroz neovisne institucije ali i ne samo neovisne institucije nego sada vidimo i kroz javne institucije u kulturi, sva moć pokušava centralizirati u jednom čovjeku. Ovo što se tiče devastacije neovisnih institucija, to smo imali prilike gledati i kod imenovanja glavnog državnog odvjetnika i pritiska i razvlašćivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ukidanje Etičkog povjerenstva u znanosti i visokom obrazovanju itd., Međutim što je problem kod ova primarno dva zakona, a to je prijedlog zakona o arhivima i o muzejima u odnosu na Zakon o knjižnicama koji je tu, ima pomalo drugačiji koncept za koji smatramo da se trebao primijeniti i na ova dva, dva zakona dva zakona je taj da kroz Prijedlog zakona o muzejima i arhivima se de facto razvlašćuje kolektivna tijela i to predstavnička tijela koja su birana od građana. To su gradska vijeća, manje općinska vijeća kad govorimo o opsegu poslova i o osnivačima i županijske skupštine. Ovaj Prijedlog zakona o muzejima i Prijedlog zakona o arhivskom gradivu i arhivima, nisu ništa drugo doli blijeda kopija Zakona o knjižnicama oko kojeg su se lomila koplja ovdje u hrvatskom, pardon zbog iste stvari jer se i ondje zapravo razvlašćivalo kolektivna tijela, gradska vijeća i županijske skupštine da bi se sva moć u kadroviranju u javnim ustanovama, a ovdje govorimo o kulturnim ustanovama koje to jesu, delegirali na samo jednog čovjeka, a to su gradonačelnik ili župan. Bez obzira o kojoj strukturi se radilo i tko ima vlast ili ako hoćete kome ćemo dati moć, mislimo da je to pogrešan pristup, o tome smo govorili i kod Zakona o kazalištima, a to ponavljamo i u ovoj raspravi. Zašto? Ako vi donesete odluku da kroz zakon propišete da će predstavnike osnivača u upravnim tijelima birati jedan čovjek gradonačelnik, ali će isto tako taj jedan čovjek birati i ravnatelja tih institucija onda se postavlja pitanje čemu uopće kolektivna tijela i čemu predstavnička tijela, pogotovo ako uzmemo u obzir Zakon o lokalnoj i regionalnoj odnosno područnoj samoupravi koji definira da izvršno tijelo odnosno izvršna vlast, u prijevodu možemo sad to reći gradonačelnik zapravo može, ali ne piše da mora imenovati ravnatelje ustanova, između ostalog i kulturnih ustanova odnosno ustanova u kulturi. U knjižnicama, kad govorimo o Zakonu o knjižnicama, tu se postavlja pitanje zašto tu nismo na isti način primijenili ovaj Zakon o lokalnoj i regionalnoj odnosno područnoj samoupravi, tu smo stvari regulirali na puno normalniji način, a to je da predstavnike upravnih vijeća od strane osnivača imenuje predstavničko tijelo, a isto tako da i predstavničko tijelo onda posredstvom svojih predstavnika u upravnom vijeću ima itekako utjecaja na izbor ravnatelja. Ako kažemo da odnosno predlagatelj je nebrojeno puta spominjao da postoje neke izvanredne situacije u kojima se taj ravnatelj ili ne izabere ili mu istekne mandat ili vd-u istekne mandat. Imamo neke situacije u kojima nije moguće osigurati redovno funkcioniranje određene javne ustanove, pa i ustanove u kulturi, postavlja se pitanje zašto nismo posegnuli za rješenjem koje je definirano u Zakonu o knjižnicama jer u Zakonu o knjižnicama smo predvidjeli čak i ovakve situacije i propisali, definirali postupke imenovanja ravnatelja u slučaju kada osnivač odnosno osnivači ne obave razrješenje ili dođe do nekih izvanrednih situacija. U zakonu je isto tako definirano u nekim drugim zakonima je definirano da općine i gradovi u svom samoupravom djelokrugu obavljaju poslove od lokalnog značaja koji može biti vezan uz urbanističko planiranje, skrb o djeci, skrb o najpotrebitijima, uređenje stanovanja, komunalnu infrastrukturu, ali naravno da imaju ovlasti i za kulturu i sport. I sad ako hoćete osnovati neku javnu ustanovu, kulturnu javnu ustanovu gradonačelnik to ne može napravit sam i što je logično. Odluku o tome o osnivanju kulturne ustanove, javne ustanove donosi predstavničko tijelo jer je predstavničko tijelo to koje procjenjuje na koji način se osnivanjem određene kulturne javne ustanove na određenom području može zadovoljiti određena kulturna potreba stanovnika te lokalne zajednice. Ako je predstavničko tijelo to koje odlučuje o osnivanju određene kulturne javne ustanove ili javne ustanove u kulturi na određenom području i ako ono vodi računa o razvoju i o zadovoljenju potrebama stanovništva tog područja, postavlja se pitanje zašto to isto predstavničko tijelo razvlašćujemo u odlučivanju o razvoju i daljnjem životu te kulturne ustanove? Isto tako to predstavničko tijelo potpuno ovim dvama zakonima razvlašćujemo od upravljanja ili bilo kakvog utjecaja na upravljanje tim ustanovama. To je nešto što nije dobro i ne može biti argument da ta predstavnička tijela i dalje imaju mogućnost raspravljati o godišnjem izvješću te ustanove u kulturi na određenom području. To naprosto po nama nije dovoljno i nije dobro selektivno primjenjivati zakon na ovaj način. Međutim, ovdje je namjera potpuno jasna, vi želite dati lokalnim čelnicima faraonske ovlasti po uzoru na Andreja Plenkovića koji je i vas iz vladajuće većine, nažalost i cijelo društvo navikao na to da je potpuno normalno da jedan čovjek sebe uzima za pravo upravljati svime u državi, kadrovirati svime i da se postavlja kao faraon. A mi vas u tome ne možemo podržati zato što smatramo da taj princip koji ste uveli na nacionalnoj razini nikome nije donio ništa dobro, naprotiv, on je devastirao institucije kojima se pristupilo na takav način. Jednako tako uvjereni smo da ovakvim pristupom koji implementirate na lokalnoj razini isto nećete tim javnim ustanovama u kulturi donijeti ništa dobro i nećete ih na ovaj način niti zaštititi nego ćete ih dodatno devastirati. Samim time devastirat ćete i onu primarnu ulogu javnih ustanova u kulturi na lokalnim razinama, a to je da se zadovolje potrebe, kulturne potrebe stanovništva koje na tom području živi. I završno ja ću samo reći, ovaj zakon ima nekih dobrih momenata, prijedlog o digitalizaciji sadržaja i digitalizacije, idemo u skladu s trendovima. Ovo je ključni trend u svim djelatnostima i muzejske i knjižnične građe odnosno gradiva, posebno u području arhivskog gradivo i u arhivskoj djelatnosti jer na taj način omogućujemo i zaštitu izbornika i veću dostupnost i mogućnost daljnjeg korištenja tog istog gradiva, to je hvalevrijedno. Međutim, ja ću samo podsjetiti da da ovo nije prvi zakon koji uvodi moment digitalizacije određene građe, ali da su neki zakoni koji su već implementirali ovaj instrument digitalizacije su ostali neprovedivi jer se po donošenju određenih zakonskih rješenja nisu donijeli podzakonski akti odnosno pravilnici koji su trebali trebali detaljno urediti upravo određene postupke između ostalog i arhiviranje i nije dobro da donosimo u Hrvatskom saboru zakone, a onda svjesno ne donošenjem podzakonskih akata blokiramo njihovu, njihovu provedbu ili radimo to s odmakom od nekoliko godina. To je puno dalje od onoga što bi nam trebao biti cilj da ako se za nešto odredimo da moramo raditi na tome da to što prije, provedemo i stavimo u funkciju zakon da on zapravo dobije taj životni oblik. U ovom zakonu također predstavljamo odnosno pozdravljamo i rješavanje problema muzeja i plasiranja određenih proizvoda odnosno prodaje proizvoda koji između ostalog omogućuju i popularizaciju one građe koja je vezana uz sve sadržaje koji se u tom muzeju odvijaju bilo trajno, bilo kroz određene izložbe periodično. Dobro što se muzejima omogućuje savladati tu prepreku koja je postavljena zapravo u Zakonu o trgovini. Ponovit ću i ono što smo rekli u prvom čitanju. Bilo bi dobro da se razmisli i o mogućnosti prodaje na daljinu da i na taj način populariziramo proizvode proizvode i učinimo ih dostupnima što je moguće široj javnosti, ali svi ovi dobri momenti koji se predlažu u ova tri zakona naprosto nisu dovoljni da podržimo ova tri, ova tri zakona jer smo razočarani ovakvim prijedlozima, ali nismo iznenađeni jer ovo nije ni prvi, a bojim se ni zadnji put u ovom mandatu da ćemo one institucije koje bi trebale biti neovisne ili bi trebale skrbiti o posebnim područjima javnih potreba naših građana staviti pod čizmu, kapu centralizacije i pokušaja stavljanja istih tih institucija pod političku kontrolu koja onda samim time guši smisao njihovog postojanja, a to je kreativnost, stvaranje nove dodane, dodane vrijednosti i nažalost idemo, umjesto da idemo korak naprijed idemo korak ili dva unatrag. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege poštovane, kao što smo i sami vidjeli i čuli i tijekom rasprave u prvome čitanju kada smo spomenuli još jednom široki obuhvat vladajućih prvenstveno naravno HDZ-a pa evo u ovom slučaju i na institucije u kulturi kao što su to knjižnice, arhivi i muzeji vidimo da je ista stvar ostala i u drugome čitanju. Zato ću biti vrlo kratak, ustvari najaviti ozbiljan i velik posao nakon što smo evo jučer konačno saznali kada će se otprilike održati izbor, ogroman i veliki posao sve ovo što se ovdje radilo u protekle 3,5 godine promijeniti, izmijeniti i vratiti Hrvatsku na pravi put. No, o tome ćemo govoriti kada za to dođe vrijeme. Što se tiče ova tri predmetna zakona naravno da su problematična i dalje imenovanja i razrješenja ravnatelje i članova upravnog vijeća itd., itd., no kažem to će sve biti predmet novog posla neke nove vlade, ali o tome ćemo kada se to sve dogodi. Ono što jest stvarno danas činjenica, a danas je ožujak 2024. godine da možete bez problema recimo za svoj automobil naručiti volan iz Australije, da možete za svoj krevet naručiti posteljinu iz Čilea, ali da ne možete ništa online kupiti barem ne ulaznicu ili suvenir od hrvatskih muzeja. To je dakle stvarno problem. Smatram da je predlagatelj ovdje stvarno ostavio jednu ogromnu i veliku rupu. Jučer je u Klovićevim dvorima u Zagrebu završena retrospektivna izložba Ivana Meštrovića, vidjeli smo svaki dan red od barem stotinu metara, ove subote i ja sam pokušao povesti suprugu tam to je bilo gotovo nemoguće, red je bio do stanice uspinjače, sigurno nekih 600 metara. Spremam se u inozemstvo ovo ljeto, evo recimo u Malagi imate jedan muzej gospodina Pabla Picassa gdje možete bez problema već sada ili u bilo koje doba dana i noć online kupiti ulaznicu, čak je jeftinija nego što ćete ju platiti tamo kada dođete na ulaz u muzej. Kod nas to još uvijek u većini slučajeva nije omogućeno, a kamoli recimo da muzeji da otvore svoje online shopove, svoje web shopove, internetske trgovine da to kažemo na hrvatskom. Ne vidim niti jedan razlog da se to ne napravi, da bude dostupno na mrežnim stranicama svakoga muzeja, neki dio koji može biti u njihovoj ponudi, nešto suvenira, nešto memorabilija, kako god netko u tom muzeju smatra da treba biti. Pa ćemo onda recimo između ostalog budući da je to jedna institucija koja je unutar državnog korpusa pa dogovorit ćemo i posao sa državnom tvrtkom koja ima distribuciju odnosno paketnu distribuciju pa će eto i ta firma zaraditi poneki euro jer će imati ugovor sa hrvatskim muzejima i ta će firma pakirati, slati, dostavljati pakete građanima koji žele nešto kupiti online. Zašto se to ne napravi? Zašto je to danas tako teško i tako komplicirano? Nemam pojma, možda da pošaljemo našu delegaciju Vlade u neku veliku internet trgovinu, nek idu razgovarati evo sada je vrlo popularan Temu, pa imate naravno Amazon, Alibabu i ostalo, pa ako su oni to mogli napraviti globalno nikakvog razloga ne vidim da mi to u Hrvatskoj ne možemo napraviti za naše muzeje i na taj način im evo omogućiti neki dodatni izvor prihoda. To bi otprilike bilo sve, hvala vam lijepa na pozornosti. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

Ovaj sad zakon koji je pred nama donosi neke novine, novine koje možda nisu dobrodošle. Dakle i u prvom čitanju jasno sam naznačio da postoji problem vezano uz to tko zapravo imenuje ravnatelje javnih ustanova. Naime kada se ministarstvo poziva na Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi gdje se kaže da zakon propisuje da to mora raditi župan, gradonačelnik ili načelnik, ja ću naglasiti da je taj zakon već godinama na snazi i da nema potrebe da se sada usklađuje jer ne radi se o nikakvoj situaciji usklade nego htijenju da se promijeni ukupnost odlučivanja. Zbog čega se dakle daje županu ili gradonačelniku da imenuje ravnatelje nekih od tih javnih ustanova, potpuno je jasno. Mislim da je i saborski zastupnik iz redova HDZ-a rekao, on koji je dobio te izbore, a on je vjerojatno mislio prvenstveno na HDZ-ovce imaju pravo birati svoju ekipu. Međutim da li imaju pravo birati svoju ekipu u kulturi. Logično je i razumno da oni mogu birati svoje pročelnike na temelju javnog natječaja, da mogu birati ljude koji s kojima rade, da biraju i neke od funkcija koje su vezane uz ukupnost poslovanja ali da li moraju to, ta ovlast mora biti proširena u ovom slučaju ravnatelja muzeja ili knjižnice, to je potpuno nejasno. Sa naslova učinkovitosti do sada su dakle skupštine i gradska vijeća to radila i mislim da je kompromis kod izbora, a ne odabir moga čovjeka ta razlika koju mi želimo postići. Ako bi naravno gledali kao što to Ministarstvo kulture gleda, onda bi mogli također isto tako dati ovlast županima da biraju ravnatelje niza zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, hitne pomoći i drugih na temelju činjenica da želi svoju ekipu i svoje ljude, to bi se moglo proširiti i na školstvo zašto ne. Ajmo izabrati, pa neka župan bira svog ravnatelja, svoje škole iz ekipe koju on želi. Pri tome naravno HDZ misli na HDZ-ove župane koji apsolutno pretežu i koji bi na taj način riješili te neugodnosti vezane uz školske odbore, upravna vijeća i druge stvari. Da li trebamo također birati u športskoj zajednici županiji ili grada dakle odluke unutar skupštine pa zašto ga ne bi imenovali isto tako gradonačelnik ili župan. Mislim da neke stvari oni to moraju tako raditi i da treba im dati ovlasti o kojima govorimo jer zbilja ako biraju između svojih pročelnika, dobro je da izaberu onoga koga žele ali ukoliko govorimo o kulturi, sasvim sigurno kultura ne potpada pod stranačke uzuse i ne bi trebala potpadati pod takav način razmišljanja. Shodno tome, naravno mislim da u ovom prijedlogu zakona mi ne možemo podržati Fokusa i Reformista zakon koji je pred nama, set zakona koji se ovdje nalazi. Očekivali smo neke promjene međutim do njih nije došlo, a kada govorimo o drugim dijelovima ukupnosti ovih zakona, ja ću naznačiti da bi zbilja trebalo prihvatiti prijedlog oporbe i u drugom dijelu, a to je pitanje da se omogući komercijalno djelovanje kulturnih ustanova. Naime gotovo svaki muzej u Europi ima mogućnost prodaje nekih suvenira, nekih stvari koje su vezane uz njihovu djelatnost, čime se s jedne strane ostvaruju financijski prihodi ali i promiče, što. U ovom slučaju hrvatska kultura. Dakle ukoliko bilo koji posjetitelj našeg bilo kojeg muzeja kupi nešto tamo, vidi se odakle to je, ne samo da će taj muzej ostvariti prihod nego ćemo mi i promicati sve ono za što se zalažemo, a to je kultura koja određuje svaku naciju i svaku državu pa naravno i hrvatsku naciju i Hrvatsku državu. To je vin vin situacija i stoga mi je nejasno da sve druge države u Europi to mogu imati i to rade, a mi smo jedini koji to ne žele napraviti zbog Zakona o trgovini, kao da Zakon o trgovini ne postoji u Njemačkoj, Francuskoj ili u Sloveniji preko puta nas. I na kraju ja bih rekao da moramo pohvaliti barem onu stvar koja je vezana uz promjenu rješavanja pitanja nečega što je ustavnopravna kategorija, a to je pravo na pravnu zaštitu tako da se uvode model rješenja koje se daju na negativno rješenje, dakle kada se traži nešto iz arhiva i ravnatelj to potpisuje i ulazi u upravni postupak. Bilo je teško gledati predstavnike ministarstva koji su prošli put objašnjavali da upravni postupak i nije tako bitan gdje se može to ostvari na neki drugi način, ali ne može se ništa u Hrvatskoj ostvariti na neki drugi način nego propisano Ustavom da vi na svaku žalbu, na svaku odluku tijela koje ima upravnu karakter imate pravo žalbe pa će onda oni u žalbi riješiti da li to imate ili nemate pravo, a ne ravnatelj samovlasno svojom odlukom. Tako da u skladu sa Ustavom, eto ako je to pohvalno, onda možemo to naglasiti. I na kraju krajeva ja bih postavio još jedno pitanje. Naime, rokovi koji se daju kada govorimo o o ovim zakonima, a govorimo u konačnici o digitalnom dijelu vezanom uz ustroj ukupnosti digitalnih dakle planova iako naravno trebali bi već davno biti oni na snazi, su u roku od 90 dana od dana dakle stupanja na snagu ovog zakona. Da li će zbilja naša sveučilišna knjižnica moći u 3 mjeseca napraviti ukupnu plan digitalizaciju svih javnih arhiva u Hrvatskoj. To je iznimno kratak rok koji nema nikakve dakle do sada potpore da bi se tako nešto dogodilo u tako kratko vrijeme. Ako je to zbilja moguće napraviti u tri mjeseca, zašto to već nije napravljeno. Tako da taj rok jeste ja bih rekao instruktivan, ne postoji nikakva kazna ako se nešto ne napravi u tih tri mjeseca ali očito je da tih tri mjeseca može biti samo želja resornog ministarstva da se tako nešto dogodi, a u praksi je to nemoguće provesti. Stoga ako već radimo taj iskorak u digitali, evo u 21. stoljeću 2024. godine, najkasnije od svih u okolici, onda dajmo barem napravimo to kako se spada, ne brzo i užurbano i dajmo rok od više od 90 dana jel čini mi se da takva stvar zaslužuje jednu dublju pozornost. Evo toliko od mene. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Vesna Bedeković. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika HDZ-a podržati će Konačne prijedloge zakona o izmjenama i dopunama svih triju zakona o kojima evo danas raspravljamo. Što se tiče Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima, podsjetit ću da se kao uostalom i preostala dva zakona uređuje imenovanje odnosno razrješenje ravnatelja odnosno dijela članova Upravnog vijeća javnog muzeja kojima su osnivači jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, a imajući upravo u vidu činjenicu da upravljanje muzejima kojima su osnivači jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave spada u područje obavljanja izvršnih poslova, a i općinski načelnik i gradonačelnik odnosno župan kao odgovorne osobe i zakonski zastupnici jedinica lokalne odnosno područne regionalne samouprave imenovanjem predstavnika jedinice u tijela muzeja preuzima svakako i odgovornost za njihov rad, čime se jača i svakako njegova odgovornost za obavljanje izvršnih poslova. Kada je riječ o Zakonu o muzejima važno je istaknuti jedna dobra strana ovih izmjena koja se odnosi na digitalizaciju kulturne baštine kojom se ostvaruju znatno veće mogućnosti za njezinu njezinu upotrebu u stvaranju novih proizvoda i usluga, za prevladavanje lokalnih i područnih granica, za međusektorsko povezivanje, a jednako tako i za stvaranje kulturnih sadržaja, lako dostupnih za ponovno korištenje u obrazovanju primjerice, u umjetnosti, u znanosti, u gospodarstvu i raznim drugim djelatnostima. Digitalizacija, mrežna dostupnost i dugoročno očuvanje kulturnih sadržaja svakako jesu, ali i svakako će i biti nužan preduvjet za pristup tim sadržajima svoj zainteresiranoj, stručnoj, znanstvenoj, kulturnoj, poslovnoj i široj javnosti, a jednako tako i za promicanje nacionalne baštine, identiteta i raznolikosti u okružju EU i stoga se propisuje da su javni muzeji dužni donijeli Plan digitalizacije muzejske građe i muzejske dokumentacije i svakako ga objaviti na svojim mrežnim stranicama i jednako tako dostaviti ga Muzejskom dokumentacijskom centru kao središnjem tijelu sustava muzeja RH. Jednako tako, već je o tome i bilo riječi, ja ću samo ponoviti, Zakonom o muzejima propisana je prodaja suvenira i predmeta, te izdavanje i prodaja publikacija koje koje su tematski vezane za funduse i programe muzeja, a muzejska trgovina, muzejski dućan je svakako izvor stjecanja dodatnih vlastitih prihoda muzeja, a jednako tako on sudjeluje u izobrazbi i širenju znanja, te promociji ustanove i kulturne baštine, a svakako uz odabir predmeta koje prodaje doprinosi i razvoju kreativnih industrija. Jednako tako ovim se zakonom uređuje izrada i prodaja suvenira i predmeta vezanih uz fundus i program muzeja, prodaju svih različitih publikacija, kataloga, knjiga, časopisa, plakata, grafika, u vlastitom izdanju, ali isto tako u u izdanju nekih drugih muzejskih ustanova i nakladnika koji su dakle vezani uz muzejsku građu i muzejsku djelatnost odnosno kulturu i zaštitu kulturne i prirodne baštine. Što se tiče razlika između prvog čitanja i Konačnog prijedloga zakona, izmjena, zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima osim nomotehničke dorade napominjem da je dorađen čl. 4. na način da je dodan jedan novi stavak odnosno st. 3. kojim je propisano da se muzejskom građom koja se osigurava za osnivanje privatnog muzeja zapravo smatra ona građa za koju je ministarstvo nadležno za kulturu prethodno utvrdilo status kulturnog dobra ili pak koja ispunjava kriterije za utvrđivanje statusa kulturnog dobra sukladno opet zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnim, kulturnih dobara i svakako smatramo da će se ovom odredbom izjednačiti uvjeti i postupanja kod osnivanja javnih i privatnih muzeja, a svakako imajući u vidu da muzejski predmeti i muzejska zbirka upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja status kulturnog dobra, a svakako inventarna knjiga javnog muzeja postaje sastavni dio Registra kulturnih dobara RH. Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj na sličan način se uređuje imenovanje odnosno razrješenje ravnatelja i dijela članova Upravnog vijeća javnih knjižnica kojima su osnivači jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, imajući u vidu da je upravljanje knjižnicama koje su, kojima su osnivači jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, zapravo spada u području obavljanja izvršnih poslova i na ovaj način i općinski načelnici i gradonačelnici odnosno župani kao osobe koje su zakonski zastupnici jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave, imenovanjem predstavnika jedinice jedinice tijela lokalne i područne i regionalne samouprave u dijelu knjižnice zapravo preuzima i odgovornost za njihov rad. To je važno naglasiti, a time se naravno jača i njegova odgovornost za obavljanje izvršnih, Jednako tako važno je podsjetiti ponovno i kod ovog zakona na važnost digitalizacije i na važnost dakle formulacije da se ovim zakonom predlaže da Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu donosi plan digitalizacije u javnim knjižnicama i skrbi o njegovoj, U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti osim nomotehničkih dorada nema razlika između, većih razlika između prvog čitanja i konačnog konačnog prijedloga ovog zakona. A što se tiče Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ovdje je isto tako dorađen nomotehnički izričaj i to prvenstveno u Člancima 8. i 12. konačnog prijedloga zakona i ovdje imamo razliku u odnosu na prvo čitanje sukladno prijedlozima nekih kolegica i koleg… odnosno kolega saborskih zastupnika gdje je dodatno i ja smatram i Klub zastupnika HDZ-a smatra da je to dobro, dakle dodatno je dorađen Članak 3. konačnog prijedloga ovog zakona i to na način da je propisano da se javno arhivsko gradivo u državnim arhivima i arhivama jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave koristi na temelju zahtjeva za pristup gradivu o kojemu odlučuje Državni arhiv odnosno arhiv, arhiv jedinice lokalne i područne, područne odnosno regionalne samouprave, a dakle u slučaju odbijanja odnosno odbacivanja zahtjeva donosi se rješenje na temelju donesenog rješenja protiv njega se može izjaviti žalba povjereniku za informiranje čime se dakle onda pokreće upravni postupak što smatramo da je jedno dobro, dobro i kvalitetno rješenje. I svakako dakle i ovim i u izmjena i dopuna Zakona o arhivskom gradivu i arhivima isto tako se uređuje imenovanje odnosno razrješenje ravnatelja i članova upravnog, upravnih vijeća onih arhiva kojima su osnivači jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Opet naglašavam imajući u vidu da je i upravljanje arhivama kojima su naravno osnivači jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave spada u područje izvršnih poslova i time dakle i općinski načelnik i gradonačelnik i župan kao odgovorne osobe imenovanjem dakle predstavnika jedinice u tijela arhiva preuzimaju i odgovornost za njihov rad, a time se dodatno jača i osnažuje zapravo njegova odgovornost za za obavljanje izvršnih poslova. Dakle, mi u Klubu HDZ-a ne mislimo da je ovo oduzimanje nekih ovlasti, da je ovo politiziranje, da je ovo nego naprosto time želimo i smatramo da je to dobro rješenje naglasiti važnost osnaživanja dakle izvršnih poslova u sve tri vrste ovih institucija, dakle i arhiva i knjižnica, a jednako tako i muzeja naravno koje su u, sve te ustanove koje su pod nadležnošću i kojima su osnivači jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. I na temelju svega ovoga što sam iznijela zaključno još ću jednom ponoviti kako će Klub zastupnika HDZ-a podržati sva tri konačna prijedloga i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Zakona o muzejima. Zahvaljujem. Hvala. Prije nego što dam riječ kolegi Raspudiću, pozdravimo na galeriji polaznice i polaznike Nacionalne obrambene škole Sultanata Omana. A sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite. Na prijedlogu u prvom čitanju ovog seta zakona mi kao Klub MOST-a imali smo dvije bitne primjedbe. Prva se ticala konkretno jednog od ova tri zakonska prijedloga, a to je Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima gdje smo argumentirano ukazali na to da takav prijedlog kakav je bio u prvom čitanju vodi prema smanjenju korisnika arhiva, točnije prava na pravnu zaštitu. Naime o čemu, o čemu je bilo riječ? Dosadašnja odredba je jamčila punu pravnu zaštitu svakom korisniku arhiva glede svakog zahtjeva za korištenjem arhivskog gradiva bilo da se radi o javnom arhivskom gradivu ili arhivskom gradivu koje nije a priori dostupno javnosti. Međutim, u ovom prijedlogu kakav je bio u prvom čitanju došlo je do jedne promjene, a to je da se uklonilo ono što je stajalo u dosadašnjem zakonu, a to je da u svim zahtjevima korisnika za korištenja arhivskog gradiva uvijek i beziznimno nadležni arhiv odlučuje rješenjem. Zašto je odlučivanje rješenjem bio važan pravni sastojak ranije? Pa zato jer je sama činjenica da se o korištenju arhivskog gradiva odlučuje rješenjem znači da odlučivanje o korištenju arhivskog gradiva ima karakter upravnog postupaka, da se primjenjuju norme i standardi Zakona o općem upravnom postupku te da postoji jasan i svakome lako dostupan put pravne zaštite od neosnovanog i nezakonitog postupanja arhiva, a koja se pravna zaštita u krajnjoj liniji može ostvariti pred Upravnim sudom u upravnom sporu. Dakle, ukazali smo na to da takav prijedlog vodi smanjenju dakle mogućnosti pravne zaštite korisnika arhiva i dogodilo se ugodno iznenađenje. Uvažena je naša primjedba i to je, to je popravljeno. Tako da u ovom prijedlogu konačnog zakona čitamo kako je dorađen Članak 3. konačnog prijedloga zakona na način da je propisano da se javno arhivskog gradivo u državnim arhivima i arhivima jedinica lokalne i područne regionalne samouprave koristi na temelju zahtjeva za pristup gradivu o kojem odlučuje Državni arhiv i arhiv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te u slučaju odbijanja ili odbacivanja zahtjeva donosi rješenje protiv kojeg se može izjaviti žalba povjereniku za informiranje, a čime su prihvaćeni prijedlozi zastupnika u HS-u Nine Raspudića i Marina Miletića. evo lijepog primjera i pitam se zašto se u protekle tri i po godine nije moglo češće postupati ovako, da se neke konstruktivne i dobronamjerne kritike, prijedlozi, amandmani od strane oporbe nisu mogle uvažiti? svakako pridonosi poboljšanju zakonskog prijedloga. Međutim naša druga primjedba koju dijelimo sa većinom oporbenih klubova i danas smo u nizu izlaganja u ime klubova drugih oporbenih stranaka čuli istu stvar pa se neću na njoj predugo zadržavati, nije usvojen, nije usvojen. Riječ je o tome da imenovanja i razrješenja ravnatelja i članova upravnog vijeća arhiva, a onda i muzeja i knjižnica vrši izvršno tijelo, a ne predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Mi smatramo da to nije dobro da se razvlašćuju predstavnička tijela, dakle gradska vijeća i županijske skupštine i da to jednostavno nije dobar pristup. sad kao što u školama neko ima dvije negativne ocjene, jednu je ispravio, ali druga negativna je ostala ne može se proći godina, tako ne možemo podržati ovaj set zakona, unatoč tome što pozdravljamo ovu izmjenu gdje je uvažena naša naša kritika u Zakonu o arhivskom građu i arhivima jer smatramo da je ovo bitna stvar i da nije dobro da se na ovakav način razvlašćuju predstavnička tijela. Također na kraju još što se tiče Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, taj zakon je potrebno temeljito pretresti i popraviti. Znamo navodili smo ovdje i brojeve kako je struka ustala protiv tog prijedloga zakona kada je zadnji put donesen, međutim to je nešto o čemu će nadam se kroz nekoliko mjeseci raspravljati jedna nova saborska većina i dovesti taj Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti u red prema onim smjernicama koje je dala Dakle, zaključno, pozdravljamo što ste ovo usvojili i što je potrebno donijeti rješenje i što time ostaju pravno zaštićeni korisnici arhiva, ali ne možemo podržati ovaj set prijedloga jer se ne slažemo u ovoj drugoj stvari, a to je da ste inzistirali da imenovanja i razrješenja vrše izvršna, a ne predstavnička tijela. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo prije same rasprave voljela bih u duhu zakona o zaštiti hrvatskog jezika podsjetiti nešto vezano uz futur prvi. Naime, ne kaže se podržati će se nego se kaže podržat će se. Futur prvi je inače dosta veliki izazov za saborske zastupnike, a bome i za medije i za HRT, vrlo često slušamo bit će što nije ispravno, biće ili biti će što također nije ispravno kao što nije ni dana izgovoreno podržati će se nije ispravno, pa eto vi koji ste se toliko zalagali za zakon o hrvatskom jeziku onda predlažem da ga i poštujemo u pravopisnim i gramatičkim normama. A sad se vratimo ovom trojstvu zakona, ponovit ćemo i ovaj put kao i u prvom čitanju, protivimo se centralizaciji imenovanja i ravnatelja i upravnih vijeća od strane izvršne vlasti, dakle gradonačelnika ili načelnika. Jedna osoba znači da bira i ravnatelja i članove tijela koje bi tog ravnatelja tj. njegov rad trebali nadzirati i na taj način, kao što smo već višekratno ponavljali, oporba je potpuno isključena iz tog procesa što smatramo izrazito nedemokratskim i doista vraćanjem u neka prošla vremena u kojima se tako politički autoritativno odlučivali. Kao što znamo to je prisutno, to je uvedeno i u Zakon o kulturnim vijećima kao i u Zakonu o kazalištu i smatramo da razlog koji se navodi da će se tako spriječiti političke trgovine, to je bio najčešći razlog koji smo u ovoj sabornici slušali nikako ne stoji. Dapače, ovim su se političke trgovine samo olakšale jer se dogovara jedan čovjek, a ne cijeli stranački klub recimo. A ako je politička opcija na vlasti sklona političkim trgovinama i dogovorima sa političkim akterima u skupštini trgovati sa pozicijama ravnatelja i članova upravnih vijeća, to će naravno i činiti, ovaj zakon je u tome ni na koji neće način spriječiti, dapače olakšat će. Samo ću ponoviti da predstavničko tijelo osniva ustanove, po čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj i regionalnoj samoupravi, znači ako osniva ustanove predstavničko tijelo potpuno je logično da predstavničko tijelo i imenuje upravno vijeće, da skrbi i nadzire rad te ustanove koju je predstavničko tijelo i osnovalo. I zato se ponovo snažno zalažemo da članove upravnih vijeća imenuje predstavničko tijelo osnivača tj. skupština ili gradsko vijeće naročito s obzirom da Zakon o lokalnoj i regionalnoj upravi i samoupravi to jasno omogućava. Zaključno, ponovit ćemo po ne znam više koji put, stavljanje u ruke samo jednom čovjeku imenovanje i ravnatelja i upravnih vijeća mi zaista smatramo korakom nazad u demokratskim procesima jer u potpunosti isključuje predstavničko tijelo koje ima jednak izborni legitimitet kao izvršno tijelo. Potpuno je neprihvatljiva argumentacija vladajućih da izvršno tijelo ima jači legitimitet jer je birano direktno. Takvo objašnjenje također smatramo da udara na osnove demokracije i na pravo glasa građana jer nastoji jedan izbor obezvrijediti u odnosu na drugi. Vezano uz knjižnice i u prošloj raspravi, znači u raspravi u prvom čitanju, govorila sam o jednom problemu koji smatramo vrlo, vrlo važnim tj. vrlo velikim. Radi se o problemima s novim otkupom knjiga koji na ovaj način na koje je zamišljen ugrožava ili manje i srednje izdavače ili izdavanje vrijednih nekomercijalnih izdanja kao što su npr. domaća poezija, esejistika, stručna literatura vezana uz neke partikularne humanističke segmente ili npr. dramska literatura. Da se podsjetimo otkup knjiga koji je bio osmišljen početkom 2000-itih kao pomoć izdavačkom sektoru koji je bio u lošem i to izrazito lošem stanju nakon je bio oblik potpore koji je omogućavao zatvaranje financijskih obaveza za proizvodnju upravo te vrijedne, u principu nekomercijalne knjige koja se upravo zahvaljujući tom mehanizmu je i postala vidljivom pa i čitanom. Osim toga bio je to i korektiv izravnoj knjižničnoj nabavi. Otkupljivano je mnogo knjiga malih i srednjih izdavača što je naravno bilo značajno za razvoj izdavačke mreže i svjedočimo u zadnjih 20 godina doista rekla bih jednom procvatu upravo tih malih i srednjih izdavača. Dakle takav sustav otkupa pomagao je i da nekomercijalna literatura bude u knjižnicama, a s tim su naime izdavači pokrivali svoje naprosto troškove proizvodnje. I taj model je funkcionirao i relativno dobro 20-ak godina. Izdavači su na taj model računali kao na jedan od temelja svog poslovanja u proizvodnji kvalitetne knjige, naravno ne za ne znam kakve zarade. To nije nikakva tajna da tu zarade niti nema, nego za ponovit ću troškove proizvodnje tih vrijednih nekomercijalnih izdanja. Ovim novim sustavom na mala vrata je uveden tržišni princip, a svi vrlo dobro znamo da tržište knjiga ili uopće tržište kulture kulture ili kulturnih proizvoda u zemlji sa 3,8 milijuna stanovnika, naprosto nije moguće, nije moguće i, i jednostavno ne postoji. dakle ukoliko Ministarstvo kulture ne poboljša ovaj novi sustav otkupa, hrvatskom izdavaštvu prijeti ili nestanak važnih, značajnih, malih i srednjih izdavača o kojima sam govorila ili nestanak važnih, prevažnih i značajnih, vrijednih, neophodnih, nekomercijalnih knjiga. I zato ću ponoviti jedno te isto pitanje koje sam isto tako upitala u raspravi u prvom čitanju o ovim zakonima, možemo li mi zamisliti izdavačku scenu bez izdanja …/Govornik bez Beanda, bez Sandorfa, bez …/Govornik se ne razumije./…, Malih zvona, Antibarbarusa, Kruzaka, Jesenskog i Turka, naklade Breza, možemo li? I presudno je da svi koji sudjeluju u tom nazvalo se to pilot projektom, međutim to nije pilot projekt jer je zahvatio odmah cijelu kompletnu, Prvenstveno naravno Ministarstvo kulture je presudno da osvijesti da je potrebno zaštiti kvalitetnu knjišku produkciju poboljšanjem tog novog modela otkupa jer u suprotnom upravo Ministarstvo kulture bit će direktno odgovorno za posljedice osiromašenja izdavačke scene i nestanka tih važnih, vrijednih, nekomercijalnih naslova. I na kraju još jednom poviše stvarno ne znam koji put, apeliram za spas hrvatskog klasičnog filma na celuloidnoj traci koji zbog kemijskih procesa nepovratno propada. Prijeti na, ponovit ću, da zauvijek ostanemo bez filmova autora kao što su Nikola Tankofer, kao što je Krsto Papić, kao što je Branko Bauder, Vatroslav Mimica, Ante Babaja. Prijeti nam da ostanemo bez epohalnih uloga Ane Karić, Borisa Dvornika, Zvonka Lepetića, Fabijana Šovagovića, Mije Oremović, Franje Majetića i mnogih, mnogih, mnogih sjajnih glumačkih veličina koje su obilježile hrvatski film. Sama digitalizacija kao što sam nebrojeno puta govorila, nije dovoljna. Potrebna je restauracija da bi se nešto moglo digitalizirati. Govorila sam višekratno, davali smo amandmane svake godine na proračun i nije se dogodilo ništa. ništa. Svi amandmani su odbijeni, nikakvog pomaka u spasu hrvatske filmske baštine nema. Ne znam, ja sad ponovno apeliram, evo ponovno i opet da se nađu novcu, da se pod hitno krene sa restauracijom tih filmova, ujedno bih vas ponovno molila ako biste bili ljubazni, kao što sam i u prvom čitanju lijepo molila, ako je moguće dobiti točne podatke koliko filmova još čeka restauraciju, a i one koliko filmova nije dočekalo restauraciju. Želim ovdje ponovno naglasiti činjenicu da su svoju filmsku baštinu sredili i osigurali i Srbija i Makedonija i Albanija, naravno i Slovenija, o zemljama EU da ne govorim, jedino to nije učinila Hrvatska. Zato moram priznat da ja zaista ne mogu razumjet da jedna stranka koja se kune u domoljublje dozvoljava da hrvatska filmska baština nepovratno propada. Ja to doista ne mogu razumjeti, bilo koja stranka u krajnjoj liniji, bilo koja, da bilo tko tko je na vlasti uporno ne želi restaurirati hrvatski klasični film. Za to je potrebno 2 milijuna eura, za sve, tempo restauracije dva filma godišnje. Tuga i jad, evo ne znam, ne znam sad je smiješno, al dođe mi da se rasplačem ovdje od muke jer ne mogu vjerovat, ne mogu vjerovat da se u Ministarstvu kulture nije moglo kroz ovih ovih 8.g. kolko je gđa. Obuljen Koržinek ministrica, samo da se na to razdoblje koncentriram, da se nije moglo nać 2 milijuna da se taj filmski fond spasi. Reći ću još i to da kad bi se to dogodilo, ako se to dogodi, ako će biti uopće što za spasit, to će sigurno slijedeća vlast napravit. E tada je potrebno da se taj filmski fond stavi na raspolaganje svim knjižnicama i time svim građanima i svim generacijama jer ponovit ću vam poražavajuću činjenicu da je na prijemnom ispitu za filmsku režiju na Akademiji dramskih umjetnosti prije nekoliko godina samo jedan kandidat od njih 17 znao tko je Fabijan Šovagović. Naime, te generacije nemaju gdje vidjeti sve sjajne filmske uloge tog velikana hrvatskog filma i kazališta, kao i svih njegovih kolega i kolegica. Idemo sad na izbore, hvala Bogu da idemo, cijela ta farsa prošlog tjedna i tih odbijanja zahtjeva za raspuštanjem sabora …/Govornik se ne razumije./… jedno loše, loše, izrazito loše kazalište. Ministrica će voditi izradu stranačkog programa, ja mislim da je puno važnije da ministrica u ovoj završnoj svojoj fazi konačno se pobrine za vrijednu filmsku građu i za stanje na izdavačkoj i knjiškoj sceni, to će biti puno veći obol hrvatskoj kulturi, zahvaljujem. U ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. 15. siječnja imali u prvom čitanju izmjenu i dopunu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zakona o muzejima, Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i otprilike se, su se rasprave vodile iste ili slične kao što će se voditi ili se vode i za drugo čitanje, ova ova tri seta zakona bili su također objedinjeni u raspravi kao što su, tad u prvom čitanju, kao što su i danas i tad smo upozoravali na neke činjenice. Naravno između prvog i drugog čitanja nemamo nekakvu drastično preveliku razliku, tako da se možemo otvoriti i baviti se temama i ponoviti ono što smo rekli u prvom čitanju, ali da se ne bih ponavljala i ne bih ponovo jer sama sebi bila dosadna i ponovila ono što je u prvom čitanju. Dakle, okolnosti su danas malo drugačije, hvala dragom Bogu pa znamo nakon svih ovih agonija da će se sabor najkasnije raspustiti 22. ožujka, dakle radimo ovaj tjedan i maksimalno još dva tjedna, a možda i nešto, nešto kraće. Današnja, prva točka dnevnog reda je bila dosta zanimljiva jer nakon što su vladajući 2018.g. jednako tako izglasali zakon u kojem su definirali neke uvjete od najmo…, od za vlasnike stanova i gdje je Ustavni sud to poništio, danas su bili hvalospjevi HDZ-u jer evo HDZ je uspio riješiti tu priču koja je bila vezana uz zaštićene najmoprimce i sad nam je ta sreća pregolema jer vjerojatno će glasanje o tome biti otprilike sa glasanjem o raspuštanju sabora nisam se mogla ovaj nekako oteti zovu sirena koji je inače uobičajen za ovom govornicom da se uvijek proširi tema, ali ja ću proširiti i temu vezanu za ova tri zakona. Tema kad govorimo o ova tri zakona, ajdemo se svi zajedno pitati slijedeće. Tu sad objašnjavamo da je baš odlično rješenje i super rješenje je da izvršna vlast bira ravnatelje knjižnica, muzeja, dakle i da je to jedna savršena priča. Zašto nismo spremni, sve vas zajedno pitam, a tu ima nešto i bivših gradonačelnika i sadašnjih gradonačelnika, a vjerojatno i nekih budućih iako nas je sve manje i manje u ovoj govornici, u ovoj sabornici, dakle jedna stvar o kojoj bi trebali biti spremni i kojim bi možda bilo vrijeme da raspravljamo je sljedeće, da načelnici i gradonačelnici i župani koji direktno biramo na izborima, imenom i prezimenom, dakle direktno ih biramo, da im damo mogućnost i izmijenimo neke druge zakone da oni biraju svoje pročelnike. Jesmo spremni za to? Da zajedno sa pročelnicima kad odu načelnici, gradonačelnici i župani, da zajedno sa njima odu i njihovi pročelnici. Ajde mi objasnite svi vi koji ste bili župani, koji ste gradonačelnici bili, načelnici, gradonačelnici bili u izvršnoj vlasti, da l' možete, kad dođete u izvršnu vlast, jedna druga .../nerazumljivo/... ma da je ista opcija i politički ista opcija kad dolazite, kako vam je funkcionirati s nekim ljudima koji su naslijeđeni od prije, a da ne kažem neka druga politička opcija. I umjesto da mi raspravu vodimo na tu temu i umjesto to da si jasno kažemo, kao što premijer dakle ili predsjednik Vlade bira svoje ministre zajedno s njim, kad odlaze, odlaze i ministri, ja sam apsolutno sigurna i to sam zastupala i pred desetak godina, a to zastupam i danas, da je jedino ako želimo zaista da gradonačelnici, načelnici i župani zajedno s njima dolaze pročelnici i ti pročelnici zajedno s njima odlaze. A mi imamo drugačiji slučaj. Oni se biraju na javnom natječaju, onda ti javni natječaji traju dugo vremena, onda na javnom natječaju, naravno, poništavati jer dobijete i ljude s kojima čak i ne znate što ćete i kako činiti, a onda kad dođe netko sljedeći, što radi s tim ljudima? Onda ih imenuje za neke savjetnike, to je u Gradu Zagrebu se zvala knjižnica. Znate, onaj koji se nije htjelo, kad su dolazili neka druga opcija, onda ih se stavljalo u knjižnicu pa su onda oni radili u knjižnicama. Dakle tema je zgodna jer danas rasprvljamo o knjižnicama. I da o tome raspravljamo i da o tome zauzmemo stav i da u tome imamo snagu to izdefinirati, mi za to nemamo snagu. S jedne strane ćemo se zaista zalagati, govorit ćemo o decentralizaciji, govorit ćemo o važnosti izvršne vlasti, govorit ćemo o važnosti zakonodavne vlasti koja je na lokalnoj razini, općinska vijeća, gradska vijeća i županijske skupštine, ali onda smo se odlučili za ovu grupu ljudi, dakle grupu ljudi koja je vezana uz arhivsku građu, koji su, dakle uz muzeje i koji su vezani uz knjižnicu i knjižničke djelatnosti, e oni su, njih će direktno birati župani, načelnici i gradonačelnici jer evo, imamo problem, a sa svim drugim nemamo problem. Hajdemo bit pošteni pa reć da nam onda, nek nam ostane na razini predstavničkih tijela proračun, prostorno planiranje, dakle ono što je definirano Ustavom, ustavne kategorije. Nemojmo glumit, mi cijelo vrijeme zapravo glumimo da smo nešto što nismo. Ajmo konačno nekakve stvari pospremiti. Ne, mi ćemo si s jedne strane zalagati za decentralizaciju, ali s druge strane ćemo sve maksimalno napravit da bude centralizacija. S jedne strane ćemo reći da je dosta važno da znamo, odijelimo izvršnu vlast od zakonodavne vlasti, ali ćemo voditi računa da tu zakonodavna vlast i na lokalnoj razini, a o državnoj neću ni govoriti, smanjimo na najmanju moguću mjeru i da ima najmanji mogući utjecaj. Dakle kao što je bilo glasanje u, kad je bilo na prvom čitanju, zasigurno će biti glasanje na drugom čitanju, ne mislim da ćemo glasati znatno drugačije nego ćemo glasati isto, ali ja ova tri zakona i ova tri prijedloga zaista čitam na način da je došlo vrijeme, naravno, vrijeme je prekrasno, ali da konačno odlučimo što i kako hoćemo da se operativno i brzo upravlja ovom zemljom. I za kraj, bez obzira na smiješke i podsmjehe i sve ostalo, danas se na prvoj točki busalo u junačka srca HDZ-ovska koja su evo, sad riješili taj problem. Pa gdje su ti svi HDZ-ovci bili onda kad je iz otkupa stanova 90% išlo jedinicama lokalne samouprave iz kojih su trebali riješiti taj problem i kad su bili na čelu tih jedinica lokalne samouprave jer da su onda radili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 Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicom. Mislim da više nema ni smisla ponavljati da u sva tri zakona izbor ravnatelja nije u skladu s onim, odnosno u, kod knjižnica je to u redu, ali nije u redu sa onim, u skladu sa onim što bismo mi htjeli i za što se zalažemo i dati izvršnoj vlasti mogućnost da bira ravnatelje tih institucija, mislim da to nije u redu. To smo rekli i prošli puta, to ćemo opet sada ponoviti u ime kluba. Smatram i ja i cijeli Klub Socijaldemokrata da bi ravnatelje trebali birati predstavnička tijela, a ne izvršna vlast. Ima više razloga za to, jedan dio je sada ovdje objasnila kolegica Mrak-Taritaš. Naime, ono što zapravo izvršna vlast sa sobom bi trebala donijeti, to su ljudi koji bi neposredno u gradu ili odnosno u općini radili sa njom ili sa njim, a ovo što se tiče ovih tijela i institucija, mislim da to treba ostaviti predstavničkoj vlasti. Mi smo o tome već govorili i ranije, govorili smo da to nije dobro, da to ide u krivom smjeru i sad se to potvrdilo. Ne znam zašto to vladajućima odgovara, međutim, onoga trenutka kad više neće biti vladajućih i kad će imati manje gradonačelnika i načelnika nego što ima trenutno kao vladajući i bit će u oporbi, onda će vidjeti koji su to problemi jer nakon toga, predstavnička vlast, predstavnička tijela više nemaju nikakav utjecaj na te institucije i to je ozbiljan problem. Ako mi govorimo o tome da ćemo je mi osnovati, tu instituciju, ako govorimo o tome da ćemo voditi računa o toj instituciji i čitati izvješća o toj instituciji na našim tijelima, odnosno na našim sastancima, na gradskim i općinskim vijećima, odnosno skupštinama, onda bi bilo pošteno i korektno i da te ljude biramo i da ih postavljamo i da možemo sa njima komunicirati i na kraju krajeva da ih onda i kao predstavničko tijelo pozivamo na odgovornost. Sada od toga nema ništa, sada to radi gradonačelnik ili načelnik. Prema ovom zakonu će to biti sve skupa i potvrđeno s obzirom da će vjerojatno većina u saboru to i izglasati, a nakon toga ćemo imati ono što ne bismo trebali imati odnosno imat ćemo ljude koji će biti tamo postavljeni po stranačkoj liniji i bez obzira na to jesu li za to kvalificirani ili nisu kvalificirani. I mislim da je to zapravo ona kruna svega i završetak ovog sabora evo ide u istom svjetlu i u istom smjeru kako je to bilo veći dio ovog zasjedanja, da se zapravo radi na onim zakonima i na onaj način koji evo oporba kritizira s pravom, a većina to prihvaća. Tako da smo na žalost ovaj sabor i u ovom sazivu je usvojio cijeli niza zakona koji nisu dobri za naše društvo, koje nije dobro za naše institucije, koje nije dobro za našu lokalnu samoupravu ali evo većina je tako odlučila. Ja se nadam da će to biti jedan od prvih poslova koja će, koje će novi saziv sabora morati promijeniti. Od, od Zakona o sprječavanju pranja novca, od Zakona o prodaji nekretnina pa na dalje. Tako da jedanput stavimo točku na i, da znamo u kakvoj državi živimo i kakvu državu želimo. Ovo sigurno ne želimo i u ovom smjeru sigurno ne želimo ići. Toliko u ime kluba, a sada bih prešao na pojedinačnu raspravu ako mogu. Dobro. Onda ću zaključiti, zatvorit, onda ćemo prekinut ovaj, sa raspravama u ime klubova i odmah idemo na pojedinačne rasprave pa će dalje nastavit govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite.

Naime ovdje govorimo o digitalizaciji, spominjemo digitalizaciju i knjižnica i arhivske građe. Činjenica je da će u gradu Zagrebu Nacionalna sveučilišna knjižnica definirati kako će se i u kojim terminima, koji će plan biti za digitalizaciju knjižnica, a arhivska građa se, će se vjerojatno digitalizirati u skladu sa onim naputkom ili uputom odnosno uputom za digitalizaciju dokumentarnog i arhivskog gradiva koja je izdana još 2021. godine, znači u siječnju 2021. godine. Jesmo li trebali nešto u međuvremenu naučiti, vjerojatno jesmo. Hoće li sve knjižnice u gradu Zagrebu stići napraviti planove u skladu sa zakonom i krenuti u digitalizaciju u cijelosti, to je veliko pitanje.

a i s obzirom na to da će uskoro doći do izbora i da ćemo imati sasvim druge obveze, ne samo mi nego i svi ostali u ostalim institucijama. Ono što bi htio skrenuti pozornost je da na žalost još uvijek nemamo jedinstveni pristup i nemamo centralizirani pristup digitalizaciji gradiva niti u knjižnicama niti u arhivima. Problem je u arhivima između ostaloga, što se arhivska građa ne čuva na jednom mjestu odnosno barem da se to na nekakvo regionalno podijeli s obzirom da su troškovi čuvanja arhivske građe u papirnatom obliku izuzetno veliki, izuzetno su visoki i kad bi se to centraliziralo na nivou županije, na nivou možda neke regije i da se naprave objekti koji, u kojima se mogu čuvat te arhivska građa, dugotrajno čuvati. Znači ta, to su objekti u kojima treba biti određena vlažnost zraka, u kojima treba biti određena temperatura zraka itd., itd., tako da papir ne propada, vjerojatno bismo puno uštedili. To znači da trebamo imati jedan centralizirani pristup, da trebamo dati sa državnog nivoa naputke i da bi se nakon toga trebalo voditi računa o tome što se sa tom arhivskom građom događa. Isto tako problem je i sa digitalizacijom. Naputak koji je dan 2021. godine znači u siječnju '21. godine, su izrađene upute za digitalizaciju dokumentarnog i arhivskog gradiva su dobre, međutim te upute moramo mijenjati. Zašto ih moramo mijenjati? Zbog toga što se informatika, digitalizacija, robotizacija, umjetna inteligencija razvija velikom brzinom i ono što je prije dvije godine bilo dobro, što je bilo in, danas tri godine nakon toga više nije tako. Prema tome moramo se prilagođavati trenutku i moramo to mijenjati. Na žalost novih uputa nema i očito se to radi na stari način. Imamo niz pitanja i niz problema koja, koja ovoga postoje i u ovom starom, ovim starim uputama za digitalizaciju dokumentarnog i arhivskog gradiva. problem je u tome što znači opći opis gradiva nije obvezni dio digitalnog gradiva. Znači opći opis tog gradiva može, a i ne mora postojati. Zašto je to danas tako? To je tako možda trebalo, moglo biti ranije kad nije bilo dovoljno mjesta na diskovima, kad su diskovni prostori bili mali, kad su diskovni prostori bili skupi. Danas za to više ne postoji potreba. Prema tome nekakav opis sa meta podacima bi trebao biti prisutan. Činjenica je da se korite meta podaci, činjenica je da se mogu koristiti iz informacijskog sustava za identifikaciju digitalizacije, međutim to nije dovoljno. Ukoliko želimo pristupiti gradivu na brz način, moramo to imati razrađeno drugačije da bismo mogli doći direktno do određenog dokumenta koji nas interesira. Isto tako moramo znati da moramo dopuniti te meta podatke. Bez dopune meta podataka to nema smisla. Postoje nekakvi registri odnosno meta, meta registri koji su se upotrebljavali ranije ovi se i danas koriste i mislim da trebamo o tome dobro razmisliti i dati informatičarima koji se bave tim dijelom posla da taj dio posla odrade do kraja odnosno da se prilagodi sa novim uvjetima na području informatike. Jedan od, od problema jesu integrirani podaci, znači integritet podataka jedan od osnovnih problema i ono što je ostao problem i vidim da se nije mijenjao u međuvremenu, a u međuvremenu smo napravili cijeli niz zakonskih izmjena u svezi korištenja kvalificiranih certifikata ovdje se nije promijenilo ništa u toj uputi da bi se neki dokument koji se digitalizira nakon toga i digitalno potpisao. Znači toga nema. Kažu da će se to to koristiti, da za te namjene koristiti eventualno kriptiranje podataka, međutim digitalno potpisanje, potpisivanje nije potrebno prema onome što piše u digitalnoj građi. A ukoliko želimo biti sigurni da smo uzeli prave podatke onda ti podaci odnosno stranice ili pojedini dijelovi pojedinog dijela iz arhiva bi trebali biti digitalno potpisani i moramo se pozvati na određenu stranicu da bismo mogli reći evo na to smo se pozvali i to je 100% točno. To nije problem napraviti, naravno treba nešto novaca uložiti da taj potpis bude digitalni strojno sa strane, od strane servera kad nakon digitalizacije, ali to je relativno lako rješivo i to se relativno lako može napraviti. I nakon toga onda više nemamo problem da se pitamo jesmo li uzeli prave podatke, jesu li to originali, nisu originali jer će to biti digitalno potpisano i taj digitalni potpis će vrijediti neko vrijeme. I naravno s obzirom na opet brzi razvoj digitalizacije i informatizacije potpuno potrebno je kroz nekoliko godina to digitalno repotpisati. Ono što me još interesira što nisam našao nigdje podatke jeste li omogućili da se do te digitalne građe pristupi preko interneta. Ono što sam pitao uvaženog tajnika je li se razmislilo, razmišljalo o tome da se kad netko da zahtjev za pristup do određene građe da mu se da autorizacija da se može konektirati na taj sustav i određeni dokument dobiti preko interneta odnosno da može pristupiti do dokumenta i do svih onih zavisnih dokumenata koji su povezani sa onim meta podacima o kojima sam govorio ranije. Ako to nemamo onda to nema smisla onda se ponovo vraćamo na ono staro vrijeme, doba kad smo bili čačkali po pisanim dokumentima i tražili tako ćemo sad tražiti iste, ali ćemo tražiti u digitalnom obliku. Prema tome, to su sve izazovi koji su pred nama i koje bismo trebali zapravo upražnjavati, krenuti dalje u razvoj i o tome razgovarati i na tome raditi. Ja se nadam da ću dobiti kasnije odgovor na kraju točke je li to u planu, imamo li mogućnost da se na taj način pristupa tim podacima odnosno tim arhivskoj i toj građi ili nemamo. Isto tako, troškovi koji se događaju trenutno su relativno veliki. Ne znam jesu li se iskoristile prednosti našeg centralnog sustava koji postoji u APIS IT-u, tamo imamo oblak, cloud, državni cloud u koji se svi ti podaci mogu smjestiti. Kapaciteti postoje. Podsjećam da se u međuvremenu kupila i jedna privatna firma, cijela kompanija se kupila dolje u Križu i tamo se napravilo još proširenje APIS IT-a i to je koštalo 70 milijuna kuna tada. Jesmo li mi spremni da napokon shvatimo da postoji jedan jedinstveni centar u RH u koji se mogu smjestiti svi podaci koji su bitni za RH. Jesmo Jesmo li svjesni da se tamo mogu smjestiti svi registri na koje se možemo pozvati i do kojih možemo lako doći i preko njih pretraživati sve ono što nas interesira naravno ukoliko smo dobili autorizaciju, ukoliko smo prije toga prošli identifikaciju odnosno autentikaciju i sve ostalo. tome, poštovani tajniče evo ako nemamo to pozivam vas da to napravimo jer velim u svim dostupnim dokumentima na internetu toga nema, to nije tako napisano, napisano je onako kako je to bilo napisano 2021. godine, a podsjećam vas mi smo sada ipak 3 godine starije, pune 3 godine starije od nas nakon ovog dokumenta, a u svijetu informatike i digitalizacije se međuvremenu desilo jako puno. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Repliku ima poštovani zastupnik Bajs. Štovani kolega Pavić, dakle rekli ste i u svojoj raspravi da ipak ova promjena koja se veže uz imenovanje ravnatelja je upitna. Dakle, župani i gradonačelnici će nakon do, do, stupanja na snagu ovog zakona moći svojim rješenjem to rješavati. Međutim, da li mislite ukoliko gledamo kako to gleda Ministarstvo kulture da je to pravo da oni to naprave, a čuli smo i saborskog zastupnika iz HDZ-a koji je rekao da svaki župan i gradonačelnik ima pravo imenovati svoje ljude pa makar se radi o …/Govornik se ne razumije./… u kulturi da se to možda malo proširi. Zašto ona oni ne bi imenovali i ravnatelje bolnica, domova zdravlja, škola ili na kraju krajeva recimo primjerice i drugih ustanova kojima su nadređeni? Zbog čega imaju upravna vijeća kada to možemo riješit ovako kratkim postupkom

se postavlja veliko pitanje što nam treba predstavnička vlast, pa se onda tako isto postavlja pitanje što nam treba sabor ukoliko se sve odlučuje na drugom stranu, na drugoj strani trga, a ovdje oni koji trebaju glasati niti ne pročitaju što nam je Vlada poslala nego samo dižu ruku. Prema tome, moramo voditi računa da imamo trenutno u Hrvatskoj parlamentarnu demokraciju, da to treba ići sve skupa na niže razine i da takvu demokraciju treba poštovati i u jedinicama lokalne samouprave i područne uprave. Bez toga ne možemo donositi prave odluke. Bez toga ne možemo kontrolirati institucije. Bez toga ne možemo kontrolirati ni župane, ni gradonačelnike niti načelnike. Prema tome moramo ići u tom smjeru, a ovo što se danas donosi to je potpuno loše. Evo. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolega ja bih u replici volio istaknuti, prisnažiti vaš argument o nužnosti digitalizacije posebno kada govorimo o arhivistici i arhivskoj građi. Naime, kad govorimo o povijesnim dokumentima i slično uvijek je digitalizacija zapravo način čuvanja od nastanka određenih dokumenata koji se čuvaju bilo na papiru, bilo na pergamentu, dakle vrlo osjetljivi dokumenti koji se onda digitalizacijom zapravo otimaju, otimaju nestanku. Ono što bih volio reći ovdje, dakle nisam siguran je li taj projekt na kraju proveden, mislim da nije, ali TIKA, Turska razvojna agencija svojevremeno arhivu je i našoj HAZU nudila digitalizaciju, dakle za nas ne bi koštalo ništa, digitalizaciju jako velikog fundusa vezanog za Osmansko carstvo i naše odnose sa Osmanskim carstvom. Nažalost, taj projekt nije realiziran, ali da jest sada bi imali vrlo lako dostupnu…/Upadica Reiner: Hvala./…tu građu koju bi mogli pregledavati teoretski online. Poštovani zastupniče, nažalost evo mi imamo mogućnost digitalizacije na više načina, jedan je način da se zapravo digitalizira tekstualna i slikovni dio skeniranjem ili fotografiranjem, jedan od načina da se digital…, da se digitalizira tekstualni način je prepisivanje, zavisno od toga u kakvom stanju je arhivska građa, pa onda zapravo i štitimo tu arhivsku građu, međutim veći dio se ne digitalizira ili se nakon toga ne verificira, je li to točno ili nije točno odnosno jesu li to dokumenti izvorni vjerni originalu. Zašto to ne možemo znati? Zato što nakon toga nema verifikacije. Verifikacija je ono što sam rekao, to je digitalni potpis koji stavlja ili stroj ili osoba koja je radila digitalizaciju, prema tome to mora biti autentično. Bez toga ne možemo se pozivati na autentičnost dokumenta, bez toga ne možemo gledati i reći to je 100% točno jer nam se može podmetnuti, danas imamo hakere razno razne i može se podmetnuti bilo što i nakon toga se to može primjenjivati u bilo kojem dijelu i citirati ono što zapravo i nije točno. Prije nastavka pozdravimo na galerije učenice i učenike Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz A sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Mandarić, izvolite. **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče zajedno sa suradnicom. Evo ga, objedinjena je rasprava o 3 zakona, iskoristit ću odmah priliku da još jednom kažem kako mislim da je ispravnije rješenje da ovlast za imenovanje ravnatelja u recimo kulturnim ustanovama ima izvršno tijelo JLS, a ne predstavničko tijelo. Ne ide, ne ide priča jednostavno da samo tako ne znam načelnik ili gradonačelnik odluče, pa evo stavit ću nekoga kako kažemo svog čovjeka. Propisano je da temeljem javnog natječaja i predloženog 4-godišnjeg plana i programa uz nečiji prijedlog ide imenovanje ravnatelja kulturnih ustanova. Isto tako držim da je to kvalitetnije nego eventualno dopustiti članovima predstavničkih tijela da na taj način eventualno žele naplatiti podršku nekome u gradskom ili općinskom vijeću, tako da su se totalno izbjegle eventualne te situacije koje su po meni kud i kamo spornije nego što je ova sad predložena ovim prijedlogom zakona. Kad govorimo o ova 3 zakona osvrnuo bi se na još jedan zakon koji sličnu tematiku obrađuje, a to je Zakon o kulturnim vijećima i financiranjima, financiranju potreba u kulturi. U njemu se govori o ustrojstvu općenito ustanova u kulturi, pa možemo možda podvući i znak jednakosti jel je vrlo sl…, vrlo sličnost između tih ustanova, muzeja, knjižnica i arhiva i ovdje zapravo htio bih skrenuti pozornost na postupkovnu možda neusklađenost između tih, između ta 4 zakona u samom izboru čelnika ustanova gdje zapravo imamo sad 4 zakona, a predloženo je zapravo da skoro u svakome na drukčiji način dolazimo do postupka imenovanja čelne osobe, svugdje je jasno da stoji da se imenuje ravnatelj temeljem javnog natječaja uz predloženi 4-godišnji plan i program, mislim da je to odlično. Ja mislim da se moramo odlučit za opciju jesmo li da ide na prijedlog upravnog vijeća ili uz mišljenje ili uz prethodnu suglasnost upravnog vijeća ili se ne pita upravno vijeće i iz tog razloga sam i dva amandmana stavio na prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i o muzejima kako bi se postupak uskladio sa onim Zakonom o kulturnim vijećima i financiranjima potreba u kulturi da temeljem provedenog natječaja, tamo gdje postoje upravna vijeća koja je raspisala…/Govornik se ne razumije./…upravno vijeće i uz prethodno mišljenje upravnog vijeća odluku o imenovanju donosi čelnik JLS odnosno osnivača. Osim Osim toga, predloženo je i kod upravnih vijeća knjižnica da se ona praksa 10 korigira na 5 kao što je kod muzeja i kod, i i kod ostalih ustanova u kulturi. Duboko sam uvjeren da ova dva predložena amandmana će doprinjeti tome da nam sustav bude bolji, ujednačeniji, razumljiviji i jednostavniji za provedbu u praksi i naravno da uza sve ovo što sam rekao da podržavam

Evo ga, poštovane kolegice i kolege možemo nastaviti, pa sad imamo replike na izlaganje ovaj kolege Manadrića, prvi je poštovani zastupnik Ivanović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče. Evo zastupniče Mandarić, jedan ste od onih koji su pokušali obrazložiti zašto izvršna vlast, a ne predstavničko tijelo i mislim da se tu u biti slažemo samo je stvar u nijansama, no nešto sam drugo htio reći. Uvažena zastupnica Raukar Gamulin je spominjala jednog čovjeka koji je puno dao za hrvatsku kulturu, pogotovo kinematografiju, to je Fabijan Šovagović koji je rođeni Ladimirovčanin, a ja sam iz Ladimirovaca, pa samo ispraviti možda i vi dobro poznajete njegov opus, jednu stvar koja je izgovorena, da Vlada ne vodi dovoljno računa o tim ikonama hrvatskog glumišta i filma. Upravo Vlada RH i grad Valpovo grade Dom kulture Fabijan Šovagović u njegovim rodnim Ladimirovcima koji će bit evo otvoren negdje u svibnju mjesecu ove godine, pa tek toliko da se zna da je lik i djelo Fabijana Šovagovića evo i u fokusu i ovoj Vladi. Hvala. Kolega Ivanović svatit ću ovo kao poziv kod vas u Vladimirevce u svibnju otvorenju kuće Fabijana Šovagovića, a vjerujem da je otvoren poziv i svim ostalim kolegama zastupnicima koji se mogu doći uvjeriti kako Vlada RH zapravo skrbi i brine o svojim ikonama kulturne scene kako rekoste. gradonačelnik i ja ću se referirati na onaj dio vašeg izlaganja u kome ste govorili o imenovanju i razrješenju ravnatelja i dijela članova upravnih vijeća ustanova kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. I slažem se s vama, dakle upravljanje i knjižnicama i arhivima i muzejima spada u područje obavljanja izvršnih poslova dakle to je čista operativa, operativni poslovi. I stoga ja smatram da načelnici, gradonačelnici i župani imenovanjem predstavnika jedinica lokalnih samouprava u tijela ustanova kulture kojima su osnivači zapravo preuzimaju i na neki način preko tih imenovanja i odgovornost za njihov rad.

upravna vijeća i ravnatelje kulturnih ustanova, jednako tako onda i jasnije se i projekcija pojedinih politika, kulturnih politika koji će se odvijati preko tih kulturnih ustanova koje nerijetko budu zacrtani u raznim izbornim programima, da ne kažem ajd izbornim možda je teško reći obećanjima, ali prezentacijama programa i planova za rad i ne vidim tu nikakav problem da i kulturne ustanove zapravo budu produžena ruka izvršne vlasti u tom segmentu kulturnih politika. Još jednom ću reći mislim da je to bolje rješenje nego da pojedini članovi predstavničkih tijela koriste jednostavno kao polugu možda pregovaračke moći, … potencijalnog ucjenjivanja za stavljanje većine u predstavničkim tijelima time ajde ti moga, ja ću tebi nešto drugo pa imam jednog tu mi stavi u upravno vijeće ili ovaj ravnatelj mislim da bi bio bolji ovaj ili onaj. Na ovaj način otklonjene su sve te praktički mogućnosti ucjena u predstavničkom tijelu. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bajs. **Bajs, Damir (Fokus)** Štovani kolega, kada govorimo o županima, gradonačelnicima i načelnicima i izvršnoj vlasti ukupno, ja se slažem s time da im se mora dati odriješene ruke da izberu svoje suradnike, pročelnike i mnoge druge. Sad do kuda ta vlast treba ići i ta ovlast to je dobro pitanje. Dakle, ovog trenutka ja ne vidim nikakvog razloga da oni imenuju i kulturne ustanove jer po toj logici mogu imenovati i škole, zdravstvene ustanove, sportske zajednice, sve ono što je pod županijom i gradom. Zašto bi to prošlo kroz upravno vijeće ili kroz skupštinska tijela? S druge strane kad govorimo o političkoj trgovini, pa ne odvija se ona u skupštinama, ona se odvija među političkim strankama i konkretno ako je postupak isti kroz natječaj upravno vijeće … prema gradonačelniku ili županu ili u skupštini ne postoji nikakve mogućnost da se da se politička trgovina ne odvije i na ovaj način. Ali kroz vijeće i skupštinu …/Upadica Reiner: Hvala./… koji mogu raditi ima ipak mogućnost kontrole kroz oporbene zastupnike. (HDZ)** Hvala. Pa lijepo ste primijetili znači pitanje je zapravo gdje točno pozicionirati da tako kažem ovlast ili moć, da li je približiti predstavničkom tijelu ili izvršnom tijelu ili preko upravnih vijeća. Naravno istina je negdje u sredini. Koja je prava granica zapravo tek se sazna sa godinama primjene pojedinih propisa, tako ćemo evo saznati vjerojatno i nakon nekoliko godina primjene ovih propisa koji su sada predloženi, vjerujem da će takvi … amandmani biti usvojeni. Slično je pitanje kad spominjali ste o izboru najbližeg tim čelnika, pitanje pročelnika, naravno možda bi bilo konkretnije, svrsishodnije, operativnije i brže da je na drugi način uređeno. No imamo kako imamo uređen Zakon o lokalnoj samoupravi mislim da sasvim on solidno funkcionira. Dal bi bilo bolje da je malo drugačije?

Imamo primjere dobre prakse, imamo primjere loše prakse. Ja dolazim iz Zadarske županije i mogu vam reći radio sam u srednjoj školi, od 21 srednje škole i đačkog doma znači 22 brojkom i slovom samo su troje njih bilo članovi HDZ-a i među njima sam bio i taj ja. Dakle, mi smo bili podobni, a ovi svi drugi su bili stručni, a uvijek se priča kako je HDZ u Zadru u Zadarskoj županiji već 30 godina na vlasti. Znači ljudi su ovdje ispred zadatka. Ono za što sam se ja zagovarao kod državnog tajnika već i davnije, da izvršno tijelo bude to koje će imenovati. Zašto? Zato što imate heterogena predstavnička tijela gdje jednostavno ne možete doći do rješenja i onda se blokiraju institucije, ne radi vam knjižnica, ne radi vam arhiv, ne radi vam muzej jer jednostavno neko kaže …/Upadica Reiner: Hvala./… ja neću dignit ruku za to, a to ne smijemo dopustiti. **Reiner, Hvala. Evo kako rekoste kolega Šimičević raznih ima primjera i dobrih i loših, kvaka je u tome da zapravo zakon je opći generalni propis koji mora moći predvidjeti što više mogućih situacija na terenu i naravno da je teško predvidjeti sve moguće situacije i kako se u ljudski um odnosno naš um može biti dosjetan i kako može biti inventivan i doskočiti nekim zakonskim prijedlozima. Vjerojatno nema savršenog zakona koji je predvidio sve moguće situacije i sve moguće situacije na najbolji način razriješio. Ali ja vjerujem da su ove predložene izmjene zakona korak ka tome da nam bude još bolji sustav, da preveniramo potencijalne probleme, potencijalne blokade sustava kao što rekoste da kod vas je slično bilo, tako da mislim, jasno je zašto je, koja intencija je bila i zakonodavca, odnosno Ministarstva kulture i medija kad je predlagala ovakav zakonski prijedlog, mislim da će samo poboljšati sustav. **Reiner, Poštovani zastupniče Mandarić, vi ste inače čelnik jedinice lokalne samouprave, je li tako? I ja se nadam da ste vi svjesni toga da ovakvi zakoni idu samo u jednom mjeru, a to je zapravo jačanje utjecaja lokalnih šerifa. Nije mi jasno kako vam je prihvatljivo da gradonačelnik ili načelnik, znači čelnik jedinice lokalne samouprave imenuje ravnatelja tih institucija, ali istovremeno predstavničko tijelo mora gledati izvješća i o njima raspravljati i mora ih usvojiti. Gdje je problem? Zašto ne može to predstavničko tijelo onda i imenovati tog ravnatelja?

Dobar dio one, onog dijela sabornice drži da bi bilo puno bolje, svrsishodnije da predstavničko tijelo ima tu ovlast imenovanja ravnatelja, ustanova, naš dio sabornice drži da je puno bolje rješenje da to imaju izvršna tijela, odnosno gradonačelnici, načelnici, ni u kojem slučaju ih nazvao šerifi, lokalni šerifi jer mislim da samo takav izričaj doprinosi srozavanju političke kulture i kulture političke komunikacije u Hrvatskoj. Nekako bih molio da se vi suzdržimo od takvih izraza jer od preko 500 i nešto načelnika i gradonačelnika, župana, zbog nekoliko, reći ću, mangupa, mislim da je jako nepošteno sve nazivati lokalnim šerifima. A uostalom, mislim da rekao sam zašto mislim da je bolje rješenje da izvršna vlas imenuje ravnatelja, na taj način zapravo i odgovorniji su za njihovo funkcioniranje i lakše provode svoje politike kroz te ustanove.

čelnike jedinice lokalne samouprave, nego na one koji to stvarno jesu, a gdje je problem? Problem je u tome što se oni tako ponašaju, a na to nitko ne utječe, nitko ih ne miče, nitko ih ne kažnjava, nitko ih ne optužuje. Zašto tako radi DORH, zašto tako radi USKOK da ih ne optužuje, to ja ne znam.

Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvača lijepo g. potpredsjedniče, kolega Mandarić. Sljedeći vašu logiku, je li onda po vama bolje da gradonačelnici i načelnici donose i proračun? Je l' to isto može biti predmet ucjene, kako ste vi rekli, znači netko vam može reći dići ću vam ruku za proračun ako vi ovo, a onda po toj logici, zašto gradonačelnik ne bi donosio proračun jer on je, ili ona je, najodgovorniji/najodgovornija. Mislim daje ovo što sada imamo kao prijedlog je zapravo degradacija demokratskog sustava. Jasno je da će većina, gdje god ona bila, u gradskom vijeću ili općinskom vijeću ili županijskoj skupštini donijeti odluku kakvu želi. I to nitko ne spori, a li ovaj oblik nadzora, parlamentarnog nadzora, u ovom slučaju lokalnih parlamenata, nad imenovanjima ipak po meni treba ostaviti, čisto zbog transparentnosti, zbog rasprave i zbog činjenice da ti ljudi koji će biti imenovani, na kraju, ne odgovaraju samo gradonačelniku,

da donose odluku o lokalnim proračunima. Vjerujem da ste malo iskarikirali situaciju da biste naglasili, je l' da, koliko zapravo možda se ne slažete sa ovakvim prijedlogom. Kao što i maloprije rekoh, pitanje znači mjere gdje je ta sredina, jedan pol je znači sva vlast, ne znam, na razini predstavničkog tijela, drugi pol je sva vlast i ovlasti u rukama izvršnog tijela. Pitanje je koja je to zapravo najsretnija sredina. Kad kažete da bi bilo demokratskije, ako predstavničko tijelo ima tu ovlast, na istim izborima, praktički isti dan su izabrani članovi predstavničkog tijela i neposredno čelnik, s tim da članovi predstavničkog tijela izabrani su na listi, praktički mogu biti s više, niže sa liste, držim da ipak veći legitimitet ima osoba koja je izravno izabrana, a to je izvršno tijelo. Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo potpredsjedniče, pa dio svoje rasprave iako je vezana za zakon, moram onda posvetiti i funkcioniranju jedinica lokalne samouprave. izabrani posredno, što to želite reći? Pa nisu izabrani posredno. Za njih su neposredno glasali građani, isto tako i za čelnike izvršne vlasti, dakle gradonačelnike, načelnike, župane. Prema tome, jako je opasna tvrdnja koju imamo u obrazloženju zakona, da netko od njih ima veći legitimitet. To prije svega ne bi trebao biti niti predmet ovih zakona, određivati ima li vijeće ili izvršna vlast, dakle predstavnička ili izvršna veći legitimitet. Ako se vodimo načelima parlamentarne demokracije, liberalne građanske demokracije u kakvom barem pretendiramo živjeti, onda bi predstavnička vlast uvijek trebala imati prioritet. Ne zbog toga, ne znam, da se nekome nešto otežava ili ucjenjuje nego zbog čiste transparentnosti cijelog procesa jer, evo i kolega Mandarić je govorio, da naravno da treba i gradonačelnici i načelnici i župani imaju prilične ovlasti. Imaju sadašnjim zakonom imaju čak i prednosti nad vijećem, primjerice, vi ste, kolega Mandrić, kao gradonačelnik jedini ovlašteni predlagatelj proračuna, vi ako ga ne želite predložiti iz raznoraznih razloga, nećete vi ići na izbore, ići će predstavničko tijelo. Dakle ima, ima tu poluga i mislim da je sadašnji sustav dosta dobro bio uređen u tom nekom balansu između izvršne i predstavničke vlasti, stoga centralizacija imenovanja u samo, u ruke samo jedne vlasti nikad nije dobro. Na kraju dana, uz vas naravno, koji ste predstavnici izvršne vlasti, vi ste odgovorni za izvršenje proračuna, dok za odgovornost za proračun ima predstavničko tijelo. Dakle predstavničko tijelo koje donosi proračun, onda mora moći i nadzirati kako se taj proračun izvršava odnosno izvješće koje podnose čelnici jedinica lokalne samouprave predstavničkim tijelima dva put godišnje plus naravno rasprava o proračunu ali isto tako moraju, barem u mom, po mom sudu imati mogućnost nadzora nad kadrovskim pitanjima odnosno mogu ih barem moći komentirati ako ništa drugo. Kolega jasno je da će većina uvijek donijeti onakvu odluku kakvu želi jednostavno ne mogu se složiti s argumentima koje ste koristili kolegice i kolege sa ove strane sabornice. Dakle, ako ćemo ih kolokvijalno nazvati ucjene ili pregovori oko donošenja pojedinih odluka u svakom predstavničkom tijelu pa tako i lokalnom, su dio političke kulture i ako ćemo onda zaista reći da recimo neki gradonačelnik, načelnik, župan donosi proračun jer je on ili ona najodgovorniji. Pa čemu onda predstavničko tijelo, onda zašto trošimo novac, zašto trošimo resurse, zašto onda ovaj Hrvatski sabor, ako Vlada kad izaberemo Vladu, Vlada ima najveću odgovornost pa nek onda donosi sve odluke. Mislite li da treba recimo neka imenovanja prebaciti na Vladu na uštrb sabora. Ja ne mislim da je tako baš zbog toga što vi kao većina bilo u lokalnom ili, ili ovdje u nacionalnom parlamentu ćete uvijek odlučiti za kakvo kadrovsko rješenje se želite opredijelite. Isto kao što se i političkoj oporbi koja god to bila u određenom trenutku, ne treba i ne smije oduzimati pravo da ta, da to rješenje komentira, kritizira, predlaže itd. Zapravo neke rasprave su kada su konstruktivne i u ovom domu bile, bile prilično korisne ja bih se usudio reći za ljude koji su imenovani jer su mogli čuti razmišljanja različitih političkih polova, mogli su čuti razmišljanja ljudi koji dolaze iz različitih stranaka pa čak i unutar vladajućih neki stavovi nisu unisoni i dobro je čuti i tu heterogenost. Dakle ja bih apelirao da se ipak imenovanja ostave u jedinicama odnosno predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave. I kažem još jedanput obrazloženje da jedna grana vlasti ima jači legitimitet, jednostavno ne stoji. Dakle svi su birani neposredno i jedni i drugi. Nisu birači birali izbornički koledž koji će onda izabrati gradsko vijeće nego su birali ljude imenom i prezimenom bez obzira gdje se oni na listi nalazili. Dakle možemo onda i sporiti koliki je legitimitet sabora, pa koliki je legitimitet Vlade itd. Doduše Vladu ne biramo direktno. Onda hoćete reći da je legitimitet izborni predsjednika republike veći nego bilo koga u državi jer je on izabran direktno itd., itd. To ostavlja čitav niz političkih i pravnih pitanja u koje smo se zapetljali, a mislim potpuno nepotrebno na zakonu koji to ne bi na kraju dana trebao regulirati. Htio bi još nekoliko riječi reći i prisnažiti argument koji je već iznijela i kolega Urša Raukar Gamulin o filmskoj baštini, restauraciji iste i čuvanju iste. Dakle ako se zaista radi o iznosu od 2 milijuna eura kako bi restaurirali čitavu našu filmsku baštinu i sačuvali na taj način, zaista je sramotno da se to do sada učinilo nije. Ako 2 milijuna podijelite sa 8 godina, evo računajte koliko bi u kojim bi iznosima takvo, jedan takav pothvat. Tim više što evo šokiran sam nekim iznesenim podacima da se naši glumci, institucije hrvatskog glumišta pa onda i filma dakle da, da padaju u zaborav pa dijelom i zbog ovoga što ta filmska baština nije digitalizirana, nije dostupna svima, nije restaurirana, a onda i digitalizirana. ako, ako se ne sjećaju odnosno ako studenti ne znaju tko je Fabijan Šovagović onda zaista je to izuzetno porazno. Film Sokol ga nije volio, po meni bi trebao biti klasik koji bi svatko trebao pogledati da razumije recimo kompleksne odnose kraja tj. sredine 40-ih na istoku Hrvatske odnosno u Slavoniji i Baranji. Mi se jako volimo raspravljati u ovom domu o '45-oj pa da vidite jedan vrlo prizemni, zdravo i ljudski pristup svim kompleksnostima ondašnjeg društva. Ako ne znaju za Filipa Šovagovića, ako ne znaju za Sokol ga nije volio pa onda se pitam jesu li ikad čuli recimo za Izbavitelja iz 1976. od Krste Papića. Jedan po meni klasik koji bi, koji vjerojatno se može svrstati bez problema i uz dostignuća svjetske kinematografije i po temi i po režiji i po mnogo čemu drugog. A ako nisu čuli za Filipa, za Fabijana Šovagovića kako su onda čuli za Ivicu Vidovića koji je maestralno odigrao svoju ulogu u Izbavitelju ili za Mirjanu Majurec ili za Relju Bašića. Možda za njega još doduše i jesu ili za Iliju Ivezića, da sve sjajna imena hrvatskoga glumišta. Bojim se i pitati onda jesu li čuli za možda filmsko dostignuće koje je i snimano ovdje na Gornjem gradu, a to je Tko pjeva, zlo ne misli. Dakle upravo tu u Basarićekovoj ulici na Markovom trgu je nastao isto filmski klasik koji vapi isto i za digitalizacijom i za dostupnošću i za popularizacijom među mladima. Dakle kada govorimo o ovom zakonu, volio bih govoriti o ovakvim problemima i volio bih da onda u slijedećem proračunu pa koja vlast bila, tako je sad svejedno zaista spasimo ono od naše filmske baštine što se spasiti mora, da otrgnemo to zaboravu i da se više ne dovodimo u situaciju da studenti na režiji nisu čuli recimo za Fabijana Šovagovića. Jest on nije bio režiser, bio je glumac ali bio je glumac od formata koji je obilježio hrvatski film i hrvatsko kazalište i zaista je, zaista je porazno ako studenti za njega čuli nisu. Hvala vam lijepa. Repliku ima poštovani zastupnik čelnicima jedinica lokalne samouprave da biraju ravnatelje institucija, ali ću skrenuti pozornost na ovu filmsku građu o kojoj ste govorili. Naime, apsurdno je da vodeći ljudi koji se trebaju baviti tim problemom ne smatraju da bi bilo potrebno da naši učenici, studenti do te filmske građe mogu doći na službenim stranicama koje su službene stranice neke institucije u RH, ali apsurdno je još više to što do tih istih filmova mogu doći na način da to pogledaju na Yuotube jer je to na Youtube stavio neki optimista, neki čovjek koji evo voli Fabijana Šovagovića ili voli hrvatski film. A istovremeno imate primjere onih koji uče engleski jezik da moraju gledati film i pročitati knjigu na temelju koje je … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … taj Hvala lijepo. Pa kolega ja se apsolutno slažem da jedan repozitorij hrvatskog filma koji je u vlasništvu države, dakle gdje nemamo probleme možda na čistom hrvatskom rečeno copywriter da bi trebao biti javno dostupan jer to je nacionalno blago, to je javno dobro i da u pravu ste na Youtube možete pogledati jako puno filmova pa evo uključujući i Izbavitelja kojeg sam vam spomenuo, ali u kakvoj kvaliteti to je već druga stvar. Dakle, da imamo restaurirani film i koji je profesionalno digitaliziran to bi bilo puno, puno bolje jer mnogi će vam biti obeshrabreni gledati takve filmove upravo zbog loše kvalitete reprodukcije. mislim da kažem još jedanput jedan repozitorij ovako filmskog stvaralaštva hrvatskog koje je javno dobro, koje je odnosno čiji je vlasnik RH bi trebala biti besplatna i javno dostupna. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Hajduković, nisam ni mislio da će danas rasprava biti o Fabijanu Šovagoviću što mi je iznimno drago jer je Fabijan Šovagović Vladimirevčanima, a ja sam iz Vladimirevaca i upravo gradimo Dom kulture Fabijan Šovagović koji će biti uskoro gotovo, Vlada RH i grad Valpovo u sinergiji. No, moram malo ispraviti nije problem u digitalizaciji, sva su ta djela digitalizirana, celulit je nešto sasvim drugo, mi imamo dva filma koja su obnovljena sa filmske trake to je Vuk samotnjak i to je Breza ako se ne valjam koji su kompletno obnovljeni i to je to. Dapače, no sve ovo drugo imamo u formatu koji sadrži i može se često i u programu HRT-a vidjeti neki od serijala na kraju krajeva neki od filmova, doduše postoji jedan program specijaliziran za stare filmove to je Klasik TV koji je evo neki dan prikazao i Lisice i ne znam Hamleta iz Mrduše Donje gdje je Fabijan odigrao briljantnu ulogu. Povredu Poslovnika dignuo je poštovani zastupnik cijeli spektar njegovih filmova do kojih se može doći preko interneta da svi oni koji su zainteresirani to mogu pogledati bilo kada u bilo koje doba dana i noći.

Ok. Što se tiče društvenog doma, doma kulture apsolutno dakle to je nešto što treba napraviti no morate znati da među mladima televizija postaje vrlo zastarjela stvar. Ako napravite anketu među mladima tko gleda televiziju, gotovo nitko. Sada vam je televizija i ono što se smatra televizijom je ono što se na čistom hrvatskom kaže televizija on the man ili na zahtjev. Dakle, ako vas nešto zanima doć ćete na neki poslužitelj xy, nije bitno od Netflixa nadalje i zatražit ćete određeni video filmski sadržaj koji ćete onda moći pogledati kada vi želite, cijeli dio, kako god želite. Upravo zbog popularizacije hrvatskog filma mislim da bi bilo dobro da država ima nešto slično, dakle gdje bi svatko mogao u bilo kojem trenutku pogledati bilo koji filmski uradak, dokumentarni, igrani kako god hoćete koji ga zanima, a koji ne podliježe pravima copywritera odnosno gdje država može, **Reiner, Željko (HDZ)** I sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Vesna Bedeković. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice odnosno poštovani kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicama, evo na kraju današnje rasprave ja ću još jednom ponoviti kako će Klub zastupnika HDZ-a podržati konačne prijedloge izmjena zakona o izmjenama i dopunama sva tri zakona o kojima smo danas govorili, dakle o Zakonu o muzejima, arhivskom gradivu i arhivima i Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Ono što se nekako iskristalizirao kao kao fokus gotovo svih rasprava je bilo imenovanje i razrješenje ravnatelja i dijela članova upravnih vijeća svih ovih kulturnih institucija odnosno ustanova kojima su osnivači jedinice lokalne, područne odnosno regionalne samouprave gdje se u sva tri predložena zakona predlaže da se ova imenovanja urede na način da imajući u vidu da je upravljanje ovim ustanovama zapravo spada u područje obavljanja izvršnih poslova i da se naravno imenuje na na način da općinski načelnik odnosno gradonačelnik odnosno župan kao odgovorna osoba i na kraju krajeva kao zakonski zastupnik jedinice lokalne odnosno područne odnosno regionalne samouprave imenovanjem upravo predstavnika jedinice u tijela muzeja, arhiva, knjižnica svakako preuzima i odgovornost za njihov rad čime se jača i njegova odgovornost za obavljanje izvršnih poslova. Ja ću opet naglasiti kako smatram da je upravljanje i knjižnicama i arhivima i muzejima dakle čiji su osnivači jedinice lokalne, područne odnosno regionalne samouprave zapravo spada u područje izvršnih poslova, dakle radi se o ja bih rekla čistoj operativi, a ako se vratimo malo u praksu i ako sagledamo praksu onda znademo da ima svakakvih rješenja, ima i dobrih, ima i loših rješenja, ima kvalitetnih ravnatelja, ima manje kvalitetnih ravnatelja ovih ustanova i ja, Klub zastupnika HDZ-a smatra da evo ovakva formulacija u sva tri prijedloga izmjena i dopuna, sva tri ova zakona zapravo predstavlja jedan korak da sustav bude što bolje i da bude što kvalitetniji i da bude što propulzivniji, a naravno da će praksa pokazati, praksa će pokazati što će ovime postići, a mi vjerujemo da, da hoće. Nema velikih razlika između prvog čitanja i konačnih prijedloga, niti u jednom od ova tri zakonska prijedloga osim dakle u onom dijelu koji je vezan za Zakon o arhivskom gradivu i arhivima gdje je podsjećam, to sam već rekla i uvodno i u ime kluba, kako je mijenjan odnosno dorađen čl. 3. konačnog prijedloga i to na način da je propisano da se javno arhivsko gradivo u državnim arhivima i arhivima JLPRS koristi na temelju zahtjeva za pristup gradivu o kome odlučuje državni arhiv odnosno arhiv JLPRS, a opet u slučaju odbijanja ili pak odbacivanja takvog zahtjeva donosi se rješenje na koje se može izjaviti žalba povjereniku za, za informiranje čime postoji, čime se otvara ovoga odnosno regulira mogućnost pokretanja, pokretanja upravnog postupka, što smatramo da je, da Većih drugih izmjena nije bilo osim evo nekih nomotehničke naravi i na tom tragu i u tom smislu još jednom zaključno naglašavam kako će Klub zastupnika HDZ-a podržati Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zakona o muzejima i Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, hvala vam lijepa. čem je povrijeđen Poslovnik? **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Čl. 238., pa evo kolegica dovodi u dvojbe oko pravne i političke teorije. Naime, odgovornost za rad bilo koje institucije ili društva uvijek ima osoba na čelu, bilo ravnatelj, direktor, predsjednik uprave, kako god hoćete. Odgovornost župana, gradonačelnika, načelnika i predstavničkih tijela je da nekome poklanjaju ili uskraćuju povjerenje da taj posao obavi, dakle u tome leži stvar. Nisu župani, gradonačelnici i načelnici odgovorni za poslovanje ili funkcioniranje, oni daju ili uskraćuju povjerenje. Dobro, to znate i sami da nije povreda Poslovnika, pa vam moram dati opomenu. Kolegica Bedeković je isto digla povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa, pa nemam drugu mogućnost obzirom da kolega nije mogao ići s replikom, pa je išao s povredom Poslovnika, pa ću onda i ja reći čl. 238. riskirajući opomenu kako bih kolegi na neki način koliko toliko mogla odgovoriti. Kolega ono što sam ja rekla i slučajno sam i vas pogledala i vi jeste klimali, kimali glavom i ja vjerujem da se slažete s tim. Ja ću opet ponoviti, imamo svakakvih primjera u praksi, imamo dobrih primjera, imamo loših primjera, imamo sjajnih ravnatelja, imamo dobrih ravnatelja, imamo manje dobrih ravnatelja, ali imamo i jako loših ravnatelja.

funkcioniranja prakse, da ne funkcionira uvijek, da ovaj nisu izvršna tijela uvijek u mogućnosti riješiti određeni problem i ajmo se suočiti s tim kako ćemo to riješiti. Pa nisu načelnice, načelnici, gradonačelnice i gradonačelnici pali na tjeme što se kaže, oni su isto izabrani i imaju svoj legitimitet i mislim da oni mogu, al ovdje je pitanje ljudi, koji ljudi obnašaju određene…/Govornik i to nije bila povreda Poslovnika, pa vam dajem opomenu, a sada će završno govoriti u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Zahvaljujem, evo ja ću samo iskoristiti priliku da završim ono što sam počeo govoriti u svojoj raspravi u vezi digitalizacije i podsjetit ću da što se tiče arhivske građe možemo arhivirati tekstove, možemo arhivirati zvuk, video slike, prema tome zapravo imamo arhiviranje multimedijsko, jel tako? Prema tome, s obzirom da imamo multimedijsko arhiviranje moramo voditi računa o tome da se i multimedija kao takva razvija, moramo voditi računa o tome da se informatika i digitalizacija stvarno brzo razvija i da moramo onda te upute koje smo dali za digitalizaciju te arhivske građe moramo i primjenjivati. Evo jedan od primjera što piše kod fizičke pripreme gradiva, znači opet se pozivam na, na ovoga uputu za digitalizaciju dokumentiranog i arhivskog gradiva, tamo piše na stranici 11, fizička priprema gradiva može uključivati različite radnje ovisno o stanju gradiva, o odabranome uređaju i načinu snimanja. Slijedeći opis odgovara automatiziranom snimanju na više uređaja i uz odgovarajuću …/Govornik se ne razumije./… podršku s time da se onda nakon toga to dostavlja u sustav koji je dostupan ovlaštenim korisnicima. E, i sad se pozivam na ono što sam govorio ranije, nema potrebe ukoliko smatrate da javnost ima pravo uvida u tu dokumentaciju da imamo samo ovlaštene korisnike i da se taj sustav korisnika ne proširuje. Zato sam rekao treba postojati sustav autorizacije kojim se može dozvoliti onome tko traži uvid u pojedinu arhivsku građu da ima autorizacijska prava, da se može autenticirati i nakon toga dobije autorizacijska prava za pristup do pojedine dokumentacije. Ovdje sam zaboravio da postoji i skeniranje i 3D, npr. skeniranje pečata koje je isto tako propisano u ovoj uputi i gdje je upisano kako se to treba raditi. Prema tome imamo sve unutra napisano, sve je opisano ali ono što bi smo napravili, trebali napraviti slijedeći korak, e toga nema. Zato vas pozivam i gospodina tajnika i suradnicu da se to doradi i da se prilagodimo postojećim kretanjima u razvoju informatike i digitalizacije, da omogućimo svima nama koji smo zainteresirani da dođemo do pojedine dokumentacije, da do te dokumentacije možemo doći bez da odlazimo na lokaciju koja je potrebna. Nemojte zaboraviti da smo prije toga to arhiviranje odnosno spremanje radili pomoću mikrofilma, mikrofisha da smo već jedanput te sve dokumente i, i vrijedne, vrijedne ovoga zapise već jedanput vrtili kad smo to sve skupa radili. Postoji li potreba da se to ponovno radi? Ne, jer se može to sve skupa sad i digitalizirati preko mikrofilma i mikrofisha pa nećemo one dokumente odnosno knjige i zapise koje imamo ponovno vrtiti u nekakvim strojevima međutim ono što moramo napraviti, moramo napraviti da svi mogu do njih pristupiti kad im je to potrebno. I ne samo do tih dokumenata nego do svih ostalih dokumenata koji su povezani sa nekakvim podacima, sa meta podacima koji pišu u nekakvom registru. Zato i pozivam da se onaj meta registar koji postoji trenutno na nivou državne uprave, da se proširi i da se stavi u funkciju i ovih institucija da se to može koristiti na jedan jedinstveni način. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Mi ćemo završiti sa našim radom danas, za danas. Nastavit ćemo sutra u srijedu. Prva točka bit će Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, drugo čitanje. Želim vam ugodan ostatak poslijepodneva.